Vladimir (HDZ)** Sada idemo na objedinjenu raspravu o točkama - Izvješće o radu Nacionalnog odbora za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine

Nacionalnog odbora gospođa zastupnica Vesna Pusić iznijeti Prijedlog o izvješću za oba dijela. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, gospodine ministre. Dobili ste dva izvješća o radu Nacionalnog odbora. Napominjem ovdje i podvlačim da je to rezultat izuzetnih okolnosti. Naime, u odluci o osnivanju Nacionalnog odbora za praćenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji predviđeno je da Nacionalni odbor izvještava Parlament, parlamentarno tijelo i oblik parlamentarnog nadzora nad procesom, da izvještava Parlament svakih šest mjeseci o poslu koji je obavio. izvanrednih i žalosnih u nekim slučajevima okolnosti, izvješće za 2007. nije podneseno tako da smo sada Saboru predložili i izvješće za 2007. Kao što znate 2007. u zadnjoj godini mandata prošlog Parlamenta i prošlog Nacionalnog odbora, predsjednik Nacionalnog odbora bio je prvo gospodin Ivica Račan. Nakon njegove smrti vođenje Nacionalnog odbora privremeno je preuzeo potpredsjednik Nacionalnog odbora gospodin Luka Bebić. I u drugoj polovici godine predsjedništvo Nacionalnog odbora je preuzeo novoizabrani predsjednik SDP-a, gospodin Zoran Milanović. U međuvremenu dakle koncem prošle godine bili su i izbori tako da nije došlo do ispunjavanja ove obveze podnošenja izvješća i zato je to izvješće sada pred nama i ja ću samo sumirati kratko vas upozoriti na glavne točke tog izvješća. Više ću se onda posvetiti izvješću za prvih šest mjeseci ove godine. Dakle u 2007., kao što vidite iz teksta koji vam je podastrt, Nacionalni odbor je održao 7 sjednica. U 2007. otvoreno je 11 poglavlja i privremeno od naših poznatih 33 stvarna i 2 tehnička i zatvorena su privremeno 2 poglavlja. To su Znanost i istraživanje i Obrazovanje i kulture, poglavlja koja nisu imala mjera za otvaranje otvaranje niti mjerila za zatvaranje. Od otvorenih poglavlja, u 11 poglavlja 2007. Europska unije je utvrdila mjerila za 11 poglavlja. Dalje u izvješću imate kratki sažetak onoga što se događalo na svakoj od 7 sjednica Nacionalnog odbora u 2007. i nakon toga imate sažetak za promjene do kojih je došlo ili status svih od 33 poglavlja i to je najduži dio ovog izvješća. Na kraju se u 4 točke govori i o dodatnim aktivnostima odbora ili predsjednika odnosno vršioca vršioca dužnosti odnosno predsjedajućeg Nacionalnim odborom u datom razdoblju. To su uglavnom međunarodni susreti, bilo predsjedavajućeg, bilo cijelog Nacionalnog odbora sa pojedinim dužnosnicima zemalja članica ili Europske unije. U završetku ovog izvješća za 2007. se naglašava da je Nacionalni odbor imao, izražava svoje zadovoljstvo suradnjom sa glavnim pregovaračem i sa dosadašnjim tijekom pregovora i vrlo kvalitetnom suradnjom sa pregovaračkom skupinom i Uredom glavnom pregovarača. To je uglavnom 2007. Prvih 6 mjeseci, naravno od sada ćemo izvještavati ovaj Parlament svakih 6 mjeseci. Uvodno, htjela bih reći da na neki način je ovo izvješće stjecajem okolnosti uvijek malo zakašnjelo. Ono je završeno i predano početkom srpnja ove godine, međutim i u tom trenutku je već bilo malo zakašnjelo budući da dinamika pregovora je sada takva da na sreću u ovom trenutku je situacija dosta različita od one koja je opisana u izvješću, budući da se ona odnosi na prvih 6 mjeseci ove godine. Međutim, važno je da Parlament prati. Ja ću reći i kratko na kraju samo nekoliko riječi o tome gdje smo danas iako naravno će to biti sastavni dio izvješća za drugih 6 mjeseci. Ali kad već o toj temi razgovaramo ovdje, možda je dobro znati gdje smo danas. Funkcioniranje Nacionalnog odbora naravno kao što svi znate je, i uopće postojanje Nacionalnog odbora je rezultat ja bih rekla prvog ozbiljnog konsenzusa u hrvatskoj politici koji smo mi ovako kolokvijalno svi skupa zvali i zovemo Savez za Europu ali je de facto politički gledano prvi pravi konsenzus nakon Domovinskog rata o nekom strateškom političkom cilju Hrvatske. I u tom smislu Nacionalni odbor naravno ima i važnu ulogu u pokušaju da se taj konsenzus održi na radnom nivou, nivou, na radnoj razini do okončanja naših pregovora i do pristupanja Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. To je tijelo koje niti jedan Parlament, niti u jednoj zemlji članici, dakle od 27 zemalja članica koliko Europska unija u ovom trenutku ima, takvo tijelo nije postojalo niti u jednom Parlamentu, a naročito obzirom na činjenicu da se pregovaračka stajališta odobravaju, raspravljaju i odobravaju u Nacionalnom odboru principom konsenzusa dakle u prijevodu to znači da svaki zastupnik član Nacionalnog odbora ima pravo i mogućnost veta na svako pregovaračko stajalište. Dakle, do sada smo ali je to već nakon ovih 6 mjeseci u svim našim raspravama sa nekim naravno modifikacijama uspjeli u okviru Nacionalnog odbora tim principom konsenzusa odobriti 31 pregovaračko stajalište. Međutim, da se vratim na samo izvješće. Uvodno vas molim za ispriku i upozoravam na dvije pogreške koje su se potkrale u prijepisu. Prva je na stranici šest, gdje pod poglavljem 8. – Tržišno natjecanje je zabunom stavljen pogrešni tekst iz poglavlja 5. – Javne nabave, pa tako tekst treba glasiti, naravno da se to odnosi na tržišno natjecanje, a na poglavlje 5. – Javne nabave i u tom poglavlju tržišno natjecanje dobili smo četiri, ponavljam četiri mjerila za otvaranje. To je kao što znate jedno od naših najkompliciranijih i težih poglavlja. I druga pogreška je na stranici gdje u poglavlju 28. – Zaštita potrošača i zdravlja navodi se jedno mjerilo, a nismo dobili jedno mjerilo za zatvaranje, već smo dobili četiri mjerila za zatvaranje. To su možda tehnički detalji, ali zbog točnosti podataka koje imate, mislim da je važno da na to upozorim. Kratko o statusu pregovaračkog procesa na dan izbora, mog predsjednice, potpredsjednika i članova Nacionalnog odbora 20. veljače 2008. U tom trenutku bila su zatvorena dva poglavlja, bilo je otvorenih 14 poglavlja s mjerilima za zatvaranje i bilo je 17 poglavlja koja još nisu bila otvorena. U tom razdoblju Hrvatski sabor je usvojio i Plan o usklađivanju zakonodavstva, odnosno zakona Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije i planirao za 2008. usvojiti 121 zakon po tom planu. Do 20. veljače 2008. Nacionalni odbor je dao svoje mišljenje o 22 pregovaračka stajališta u različitim fazama. Neki od njih su se vraćali, naravno jer su dolazili i dodatni zahtjevi od strane komisije. Dakle, od izbora Nacionalnog odbora u Parlamentu 20. veljače, do 30. lipnja održano je ukupno 6 sjednica Nacionalnog odbora, plus jedna sjednica gdje su članovi Nacionalnog odbora dobili pregovaračko stajalište, ali zbog brzine i hitnosti, potrebe za hitnošću procedure, o tome ću također nešto reći, su nakon čitanja pregovaračkog stajališta svoju suglasnost pristali na taj oblik konsenzusom i svoju suglasnost dali telefonom. U cijelom izvješću koje ste dobili za prvih 6 mjeseci ove godine, nalazi se ponovno opis svake od tih sjednica koje je Nacionalni odbor držao i nalazi se opis događanja i napredovanja po pojedinim poglavljima o kojima Hrvatska pregovara. Moram reći da je na svojoj prvoj sjednici Nacionalni odbor usvojio i program rada koji je donekle proširen u odnosu na ono što je Nacionalni odbor radio do tada, jer smo došli do zaključka da je naravno sve u okviru odluke o osnivanju Nacionalnog odbora da je u svom prvom mandatu Nacionalni odbor u prvom redu predstavljao veliku novinu u toliko što je simbolizirao postignuti konsenzus bez obzira na stranačke razlike i razliku pozicije i opozicije i u tom smislu je u velikoj mjeri i ispunio svoju funkciju formalizirajući taj konsenzus koji je u Hrvatskoj postignut. U svom drugom mandatu Nacionalni odbor naravno ne može više isključivo se baviti onom ulogom koju je na neki način ili zadaćom koju je na neki način već ispunio, pa je tako uz redovni posao koji mu je temeljna zadaća, a to je rasprava i usvajanje ili ne usvajanje naravno, pregovaračkih stajališta s kojima se Hrvatska prezentira Europskoj komisiji i onda Europskoj uniji u Bruxelles-u. Nacionalni odbor je odlučio i ući u organizaciju okruglih stolova, budući da po odluci ovog Sabora sjednice Nacionalnog odbora zatvorene ili im kamera, zatvorene su jer se smatra da u fazi pripremanja pregovaračkih stajališta neke od zahtjeva ili pozicija koje će Hrvatska u tim pregovaračkim stajalištima zauzeti, nisu naravno definitivne, jer će od strane Europskih komisija onda i Unije doći njihova pregovaračka pozicija. Smatram da je to tema o kojoj se naravno može raspravljati ali odluka konceptualna naša je za sada takva da su sjednice Nacionalnog odbora zatvorene i baš zbog toga budući da smo mi parlamentarno tijelo, smatrali smo važnim da se o nekim temama koje su od posebnog interesa za hrvatsku javnost koja je na neki način ja bih rekla zanemarena u jasnom komuniciranju naših europskih ciljeva i prednosti i razloga za hrvatsko članstvo odnosno pristupanje Europskoj uniji, da je važno neke od tih tema otvoriti za javnost i da je važno uključiti tzv. stakeholdere ili naprosto predstavnike svih zainteresiranih grupacija u društvu u raspravi o pojedinim temama. Tu odluku smo donijeli na Nacionalnom odboru i organizirali smo u prvih šest mjeseci jedan takav okrugli stol, dakle de facto četiri mjeseca rada ako računate da je Nacionalni odbor izabran 20. veljače, organizirali smo jedan takav okrugli stol na temu "Zaštita potrošača i zdravlja" dakle jedno od poglavlja iz pregovora na temu zaštita potrošača gdje je bila prisutna i predstavnica Europske komisije, zamjenica povjerenice za to poglavlje gospođe Meglene Kuneve i naravno oblik i forma organiziranja tih okruglih stolova je uvijek ista. Uvodno osoba koja je u hrvatskom pregovaračkom timu zadužena za to poglavlje govori uvodno, netko iz komisije također iz tog područja također uvodno i onda i predstavnici bilo nevladinog sektora, ovisno o poglavlju koje se radi, bilo institucija ili grupacija ili regija naglašavam ovisno o poglavlju i temi o kojoj se radi, također nešto uvodno i nakon toga slobodna rasprava. Sa te rasprave je napravljen sažetak, tako da je on dostupan svima kao neka vrsta uvida uvida u različite ideje i sugestije koje su izrečene na tom okruglom stolu. Predstavnici komisije u Hrvatskoj, Europske komisije u Hrvatskoj također sudjeluju na tim okruglim stolovima i to je jedna aktivnost odbora koja će se i dalje nastaviti, ali do 30. lipnja lipnja je održana jedna takva javna rasprava. One su naravno otvorene i medijima. U izvješću ćete naći u onom dijelu gdje se govori o sjednicama Nacionalnog odbora, naći ćete i podatke o tome u kojim poglavljima, dakle na koje teme je Hrvatska u svojim pregovaračkim stajalištima tražila izuzeće ili trajnu odgodu. Praktično rečeno što to znači? Znači da je u nekim područjima se Hrvatska obvezala u svom pregovaračkom stajalištu da će po stupanju u članstvo ili čak u nekim slučajevima i prije stupanja u članstvo početi primjenjivati određene zakone koji su doneseni u skladu sa direktivama Europske unije. U nekim slučajevima Hrvatska je tražila da se odgodi na određeni broj godina primjena i pretakanje u zakonodavstvo određenih direktiva Europske unije kada se smatralo da je to potrebno ili nužno da bi se pojedini sektori ili pojedine institucije prilagodile standardima koje zahtjeva Europska unija. U nekim slučajevima tražila je i trajne odgode, dakle da se neke od direktiva ne primjenjuju uopće na Hrvatsku. Naravno da u tom moramo biti prilično oprezni i konzervativni prvo jer je jedno šta Hrvatska traži, drugo je što može dobiti s druge strane i svaka takva intervencija doprinosi produženju cijelog procesa pregovora. Vidjeti ćete iz ovog izvješća u kojim je poglavljima Hrvatska tražila neka izuzeća i odgode, a u kojima nije, dakle socijalna politika i zapošljavanje bez odgoda, porezi sa zahtjevima za neke odgode i sa nekim korekcijama temeljnog pregovaračkog stajališta koji je Nacionalnom odboru predložio pregovarački tim. U ovom poglavlju su ušle i neke korekcije Nacionalnog odbora. Sloboda kretanja kapitala bez odgoda, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata sa nekim korekcijama i izmjenama koje je unio Nacionalni odbor na svojoj sjednici u to stajalište. Na kraju ovog izvješća imate i popis ostalih aktivnosti Nacionalnog odbora. U svom djelovanju Nacionalni odbor naravno ima zadaću da u ime Parlamenta dobije ukupni uvid u cjelokupni proces. Dakle i uvid u ono što se događa sa hrvatske strane, ali i uvid u ono što se događa sa strane Europske unije, odnosno Europske komisije i o stavovima koji se se generiraju ili koji su na dnevnom redu u komisiji kao i mogućnošću da recimo tu dođe do određene harmonizacije stavova. U tom pogledu Nacionalni odbor je bio vrlo aktivan, imali smo i komunikaciju sa povjerenikom za proširenje Rehnom, sa nizom zastupnika Europskog parlamenta. U posjeti su bili ili smo mi bili u posjeti nizu zemalja iz regije, o svemu tome je izvješćeno u ovom tekstu koji je pred vama, dakle zemljama u regiji koje žele koristiti hrvatsko iskustvo naročito parlamenti koji žele koristiti baš iskustvo funkcioniranje Nacionalnog odbora i u tom pogledu između ostalog zemlje s kojima smo bili u kontaktu su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Srbija i Makedonija. Sve četiri zemlje su bile zainteresirane za ovo iskustvo i u tom pogledu Nacionalni odbor naravno surađuje sa tim zemljama osim sa onim što je, to smatramo nekom vrstom ulaganja u budućnost i doprinos transformaciji regije u cjelini a naravno komunikacija sa zemljama Europske unije je redovni posao Nacionalnog odbora. Nacionalni odbor je vidjet ćete u ovom izvješću komunicirao i sa velikim brojem nevladinih organizacija, udruga zainteresiranih grupacija u hrvatskom društvu jer smo smatrali to nužnim, korisnim i potrebnim. Imao je dobru suradnju i sa Ministarstvom vanjskih poslova, dakle sa Vladom, sa premijerom, sa glavnim pregovaračem koji je prisustvovao svim sjednicama. Dakle, glavni pregovarač je prisustvovao svim sjednicama Nacionalnog odbora i izvještavao Nacionalni odbor o tijeku pregovora i zadnjim događanjima. Također smo uveli i to naravno i svim zastupnicima na raspolaganju u svakom trenutku uveli smo i redovno praćenje statusa kako pojedinih poglavlja što se tiče ispunjavanja mjerila za otvaranje, odnosno zatvaranje tako i statusa otvaranja odnosno zatvaranja pojedinih poglavlja i to ažurirano izvješće članovi Nacionalnog odbora dobivaju na svakoj sjednici, a naravno ono kao informacija stoji na raspolaganju svim zastupnicima. U ovom razdoblju od prvih 6 mjeseci u međuvremenu smo se bitno pomakli. Čuli ste one podatke 30.6. Ti podaci više nisu takvi. Mi smo u međuvremenu predali, dakle 31 pregovaračko pregovaračko stajalište od 33 ovih stvarnih, ova dva tehnička na kraju ne računam. Dakle, pomakli smo se. Predali smo i sve preduvjete ili mjerila za zatvaranje. To je samo da stavimo u perspektivu ono što smo radili u prvih 6 mjeseci u odnosu na današnju situaciju. Ocjena Nacionalnog odbora je da su u ovoj godini naročito negdje od ožujka pregovori i cijeli proces bitno se ubrzali. Smatramo da je sadržaj jednako važan kao i vrijeme u ovom trenutku da ne ulazimo u detalje, ali mogu kasnije ako nekog bilo što od posebno interesira. Ali smo sa procesom u prvih šest mjeseci naročito nakon ožujka ocjenjujemo pozitivno i zadovoljni smo. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. A sad ćemo raspraviti - Izvješće o tijeku pregovaračkoga procesa Republike Hrvatske - Europska unija za vrijeme predsjedanja Republike Slovenije Vijećem (razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine) Podnositelj izvješća je Vlada Republike Hrvatske i voditelj državnog izaslanstva za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji na temelju izjave Hrvatskog sabora Hvala ministar vanjskih poslova i europskih integracija gospodin Gordan Jandroković će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministre. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora. Pred nama su dakle tri izvješća, dva se odnose na Izvješće o radu Nacionalnog odbora za razdoblje 2007. godina i prva polovica 2008. godine i ovo treće izvješće to je Izvješće o tijeku pregovaračkog procesa Republike Hrvatske – Europska unija za vrijeme predsjedanja Republike Slovenije Vijećem Europske unije. Ja ću krenuti sa ovim prvim i dopustite mi da ukratko predstavim napredak koji je Republika Hrvatska ostvarila u svom pregovaračkom procesu za članstvo u Europskoj uniji tijekom predsjedavanja Republike Slovenije Vijećem Tijekom tog razdoblja Hrvatska je nastavila s intenzivnim aktivnostima na svim područjima pregovora. Jednaka pozornost se posvećivala kako kvaliteti pregovora tako i njezinoj brzini uz nastavak provedbe unutarnjih reformi u cilju ostvarivanja svih nužnih pretpostavki i uvjeta za što skoriji dovršetak predpristupnih pregovora. Tijekom ovog razdoblja Hrvatska je bila usredotočena na sve aspekte pregovaračkog procesa, dakle na otvaranje i zatvaranje poglavlja, na ispunjavanje mjerila, na usklađivanje zakonodavstva i provedbu potrebnih reformi. Kada je riječ o pregovaračkom procesu tijekom slovenskog predsjedanja održane su dvije sjednice međuvladine konferencije o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Jedna je bila na ministarskoj razini, a jedna je bila na razini zamjenika ministara, odnosno na razini državnih tajnika. Na tim sastancima Hrvatska je otvorila pregovore u četiri pregovora. To su sloboda kretanja radnika, socijalna politika i zapošljavanje, te prometna politika i energetika. Europskoj uniji formalno su dostavljeni svi relevantni dokumenti u cilju ispunjavanja mjerila za otvaranje pregovora u sedam poglavlja čime su dostavljena sva mjerila za otvaranje poglavlja, a isto tako predana su i mjerila za zatvaranje u dva poglavlja. U svim ostalim poglavljima u kojima su utvrđena mjerila za zatvaranje ostvareni su rezultati i napredak u ispunjavanju mjerila u cilju njihovog što skorijeg privremenog zatvaranja. Tijekom slovenskog predsjedanja Hrvatska je predala i 7 pregovaračkih stajališta i to za poglavlja sloboda kretanja roba, sloboda kretanja kapitala, porezi, socijalna politika i zapošljavanje, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, pravda, sloboda i sigurnost i vanjska sigurnosna i obrambena politika. Uz pregovore o pristupanju Hrvatska je istodobno nastavila i s provedbom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, provedbom prioriteta i preporuka iz izvješća Europske komisije o napretku Republike Hrvatske za 2007. godinu i pristupnog partnerstva kao i s pojačanim korištenjem programa predpristupne pomoći Europske unije. Kada je riječ o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju države članice Europske unije ocijenile su da je Hrvatska ostvarila iznimni napredak u ispunjavanju svih kriterija za članstvo u To je potvrđeno i na 4. sastanku Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Republike Hrvatske i Europske unije kada je Vijeće posebno pohvalilo napredak u ispunjavanju političkih kriterija kao i onih gospodarskih. Od političkih kriterija pozdravljen je nastavak pune suradnje s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju. Pozdravljen je isto tako povratak izbjeglih i prognanih osoba, zaštita prava nacionalnih manjina te regionalne suradnje i u tom segmentu Hrvatska je ocijenjena kao lider u jačanju regionalne stabilnosti. Pozdravljen je napredak u reformama pravosuđa, javne uprave i borbi protiv korupcije uz naravno potrebu ulaganja daljnjih napora u tim segmentima. Što se tiče gospodarskih kriterija Vijeće je još jednom potvrdilo da je Hrvatska razvijeno tržišno gospodarstvo koje će biti u mogućnosti nositi se s konkurentnim tržišnim gospodarstvima u zemljama članicama Osim napretka u ispunjavanju političkih i gospodarskih kriterija za članstvo u Europskoj uniji Hrvatska je ostvarila napredak i u usklađivanju svojeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije kao i jačanjem administrativnih kapaciteta. Što se tiče samih pregovora tijekom slovenskog predsjedanja tih 6 mjeseci možemo podijeliti u dva dijela. U prva 4 mjeseca slovenskog predsjedanja dinamika pregovora i donošenje odluka unutar Europske komisije i Vijeća Europske unije bili su bitno usporeni i to od strane slovenskog predsjedanja. U zadnja dva mjeseca nakon odluke Hrvatskog sabora o privremenom ne primjenjivanju ZERP-a na države članice Europske unije pregovori su intenzivirani tako da je tijekom zadnja dva mjeseca slovensko predsjedništvo i institucije Europske unije pojačano radili na pregovorima sa Hrvatskom. Intenzivirana je dinamika donošenja odluka o otvaranju poglavlja i to je rezultiralo i otvaranjem 4 navedena poglavlja. Isto tako nakon duže blokade u tom razdoblju ostvaren je napredak u poglavljima 24. To je pravda, sloboda i sigurnost te 31: vanjska, sigurnosna i obrambena politika za koje je vijeće odlučilo pozvati Republiku Hrvatsku na dostavu pregovaračkih stajališta. Ta pregovaračka stajališta Republika Hrvatska je i dostavila po pozivu. Što se tiče pregovora ribarstvo koje je u toj fazi isto tako bilo blokirano Hrvatska je to pregovaračko stajalište dostavila u rujnu. Možemo zaključiti ako gledamo statističke pokazatelje da su u razdoblju slovenskog predsjedanja pristupni pregovori dobili sadržajni zamah koji se nije toliko odrazio u broju otvorenih poglavlja više, vidljiv je više u postignućima Republike Hrvatske u ispunjavanju mjerila koja su potvrđena kroz intenziviran postupak verifikacije mjerila. Hrvatska je u tom razdoblju predala Europskoj komisiji do sad najveći broj mjerila za verifikaciju i to 17 mjerila za otvaranje u 7 poglavlja i 2 mjerila za zatvaranje u 2 poglavlja. S obzirom na njihovu složenost ispunjavanje tih mjerila predstavlja dodatnu potvrdu opredijeljenosti Republike Hrvatske za provedbu najtežih i najosjetljivijih reformi u svim područjima. Kroz ovo razdoblje dakle razdoblje slovenskog predsjedanja stvorene su i dobre pretpostavke za otvaranje i privremeno zatvaranje svih poglavlja u predstojećem razdoblju odnosno u ovom u kojem se sada nalazimo o čemu je nešto govorila i gospođa Pusić, predsjednica Nacionalnog odbora. Što se tiče ovog prvog dijela dakle izvješća o slovenskom predsjedanju želio bih reći da Vlada Republike Hrvatske procjenjuje da će ostvareni napredak u pristupnom procesu i visoki stupanj tehničkih priprema u preostalim poglavljima rezultirati pojačanom dinamikom u njihovom otvaranju i zatvaranju tijekom druge polovice 2008. godine. Želim vas izvijestiti da će tijekom francuskog predsjedanja biti održane još dvije međuvladine konferencije na kojima očekujemo otvaranje i zatvaranje znatnog broja poglavlja. Naravno da i dalje računamo na kontinuiranu potporu Europske komisije koja je apsolutno možemo sa sigurnošću reći zaista saveznik Republike Hrvatske. Nadamo se i potpori svih država članica Europske unije u održavanju ubrzane dinamike pregovora. Dobro ste upoznati da postoji jedna zemlja koja je predsjedala u razdoblju o kojem govorim, koja ima određenih poteškoća u pozitivnom pristupu prema pregovorima Republike Hrvatske no očekujemo da ćemo ovih dana i u tom dijelu vidjeti napredak. Zaključio bih što se tiče dakle ovog izvješća da tijekom slovenskog predsjedanja možemo govoriti o dva poglavlja na to razdoblje. S jedne strane imamo ozračje koje nije bilo pozitivno, koje je bilo opterećeno određenim političkim pritiskom koji je išao prema Republici Hrvatskoj od strane slovenskog predsjedanja. To ozračje nije bilo takvo da bi doprinijelo entuzijazmu i u Hrvatskoj i u Sloveniji i u samim zemljama članicama kada je proširenje u pitanju. kada gledamo brojke kada gledamo statistiku razdoblje slovenskog predsjedanja ni na koji način nije usporilo ostvarenje našeg cilja, a to je završetak pregovora tijekom 2009. godine. Dakle iako politička atmosfera nije bila dobra iako je i slovenska strana trpila brojne kritike da određena bilateralna pitanja stavlja u proces hrvatskih pregovora što nije običaj unutar same možemo u konačnici biti zadovoljni i reći da slovensko predsjedanje ni na koji način nije omelo hrvatski cilj a to je zatvaranje pregovora tijekom 2009. godine. Što se tiče izvješća Nacionalnog odbora htio bih nekoliko rečenica jer je gospođa Pusić vrlo iscrpno i vrlo korektno izvijestila o radu Nacionalnog odbora i Vlada Republike Hrvatske to je tako i doživjela te bez te bez primjedbi dostavila svoje mišljenje o tim dokumentima. Smatramo da ta izvješća vjerno odražavaju aktivnosti koje su poduzete u cilju napretka pregovaračkog procesa o svim poglavljima pregovora. Izvješća su izrađena kao tehnički dokumenti koji daju objedinjeni pregled tema raspravljenih na sjednicama Nacionalnog odbora i to po pojedinim poglavljima pregovora. Brojke je spominjala gospođa Pusić pa ih više neću ponavljati. Ono što želim ja naglasiti Nacionalni odbor svjedoči konsenzus koji postoji između parlamentarnih stranaka o budućem članstvu Republike Hrvatske u Posebna snaga Republike Hrvatske upravo leži u tom konsenzusu. Mnogo je država koje su prolazile slični proces ulaska u Europsku uniju, a nisu imale politički i stranački konsenzus oko tog pitanja i to je u velikoj mjeri otežavalo onda i same pregovore ali naravno i unutarnje političku situaciju. Ja vjerujem da ono što se

vas, isto tako od svih segmenata hrvatskog društva da ćemo jednako snažno i jednako zdušno zagovarati ulazak Hrvatske u Europsku uniju ali dati i svoj puni doprinos jer radi se o cilju koji nadilazi uske stranačke interese, radi se o cilju koji obuhvaća sve segmente hrvatskog društva i radi se o cilju koji će svakako osigurati bolji i kvalitetniji život svih hrvatskih građana, a pogotovo generacija koje dolaze iza nas. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo gospodinu ministru o dokumentima o kojima raspravljamo raspravili su odbori pa pozivam predstavnika odbora. Želi li se obratiti Odbor za poljoprivredu? Ne. Odbor za vanjsku politiku? Nema predsjednika, znači nema interesa o obraćanju u ime odbora. Njihove stavove smo i primili. Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba SDP-a, uvaženi kolega zastupnik Daniel Mondekar. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, gospodine ministre. Na početku želim izraziti zadovoljstvo što se nakon sad već nekog vremena u ovom Saboru ima prilika ponovo raspraviti izvješće o radu Nacionalnog odbora jer ako se ne varam, izvješće o radu iz 2006. godine nije bilo raspravljeno u zadnjoj izbornoj godini prethodnog saziva Sabora. Odmah ću reći da klub SDP-a podržava Izvješće o radu Nacionalnog odbora u prošloj i prvoj polovici ove godine, međutim za nas prihvaćanje ili neprihvaćanje ovih izvješća i nije najvažniji posao koji u Saboru se treba obaviti. će puno važnije otvoreno porazgovarati i procijeniti kako Nacionalni odbor može biti još učinkovitiji u ostvarivanju svoje zadaće praćenja i parlamentarnog nadzora pregovora o pristupanju Hrvatske u te održavanju političkog konsenzusa parlamentarnih političkih stranaka o punopravnom članstvu Republike Hrvatske u Uniji kao strateškom nacionalnom cilju. Saborska rasprava o radu Nacionalnog odbora iznimno je važna jer u ovoj zreloj fazi pregovora Hrvatske s Europskom unijom ne može biti samo proforma debata u kojoj će se isticati kako pregovori dobro napreduju i kako je Nacionalno odbor kvalitetno izvršavao svoju zadaću parlamentarnog nadzora pristupnih pregovora. Naime, puno je važnije stvoriti preduvjete da Nacionalni odbor postane pravi parlamentarni forum u kojem će se sadržajno konkretizirati politički konsenzus za Europsku uniju. U mnogim smo prigodama isticali da se za nas u SDP-u proces priključivanja Europskoj uniji sastoji od tri neodvojive ključne odrednice, to su pristupni pregovori, unutarnje reforme te komunikacija Europe građanima. Što se tiče samih pregovora u užem smislu, nema sumnje da je Nacionalni odbor kvalitetno izvršio svoju zadaću u okviru vrlo ograničenog mandata koji im omogućava samo davanje mišljenja i smjernice u ime Hrvatskog sabora o pripremljenim pregovaračkim pozicijama. Iz izvješća je očito da je odbor detaljno raspravio, očitovao se i u konačnici suglasio s pregovaračkim stajalištima te da su u nekim od tih stajališta prihvaćeni primjedbe i amandmani članova odbora. Nema spora da u toj zadaći odbor dobro surađuje s pregovaračkom skupinom. U ovom dijelu ukazujemo da je Republike Hrvatska opravdano tražila određeni broj prijelaznih razdoblja i odgoda, usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije od kojih je većina u iznimno iznimno važnim i financijski značajnim poglavljima poput Poljoprivrede, Poreza, Okoliša, Prometa, ali ne samo u njima. Europski pregovarači već najavljuju neslaganje s ne baš malim dijelom naših zahtjeva, što naravno ukazuje da znamo da će to biti predmet pregovora. Ali u situaciji kada premijer i Vlada uporno uvjeravaju hrvatsku javnost da je prvi pregovarački prioritet završit pregovore do jeseni iduće godine, nas ozbiljno u SDP-u zabrinjava mogućnost olakog odustajanja od naših pregovaračkih zahtjeva kako ne bismo ugrozili nepotrebno samo nametnuti rok završetka pregovora. Zbog toga s pravom očekujemo da će Vlada i pregovaračka skupina konzultirati i tražiti mišljenja Nacionalnog odbora svaki put kada u pregovorima dođe do potrebe izmjena i prilagođavanja ranije usuglašenih hrvatskih pregovaračkih stajališta. U reformskom dijelu integracijskog procesa pokazala se sva strateška neučinkovitost i nesposobnost Vlade. Prve 4 godine mandata od 2003. bile su izgubljene za ozbiljne reforme i prilagodbe europskim vrijednostima i kriterijima. Broj i sadržaj usvojenih europskih zakona bio je u tom razdoblju više nego nedovoljan, reforma pravosuđa i gospodarstvo i gospodarsko restrukturiranje jednostavno se nije niti namjeravalo stvarno provoditi. Izlaz iz vlastitog zaostajanja HDZ-ova Vlada potražila je u starom iskušanom izvrtanju pravih problema. Da bi se ušutkala rasprava o izbjegavanju europskih reformi lansirala je priču o nužnom datumu završetka pregovora u 2009. godini i pokrenula inscenaciju dramatičnog ubrzanja reformi kako bi se dostigao taj vremenski cilj. Da su reforme išle normalnom i mogućom dinamikom tijekom prethodne 4 godine, danas nitko ne bi raspravljao o nadljudskim naporima koje treba zapravo u kratkom vremenu poduzeti da bi se na vrijeme završili pristupni pregovori. Situacija s reformama sadržajno je još teža jer se Vlada o njihovom sadržaju nije konzultirala niti s političkim strankama koje su poduprle savez za Europu, a niti je za to korišten mogući instrument Nacionalnog odbora. U ovim se pregovorima mora znati što su apsolutni nacionalni prioriteti, ne interesi pojedinačnih tvrtki ili industrija i to i što se mora postići da bi na dan pristupanja u Europsku uniju Hrvatska bila optimalno spremna sudjelovati na unutarnjem tržištu Unije. Kod donošenja ovakvih strateških odluka u glavnim sektorima poljoprivrede, energetike, brodogradnje smatramo da bi Vlada trebala ojačati svoju pregovaračku poziciju traženjem usuglašenih mišljenja Sabora, odnosno Nacionalnog odbora o potrebnim reformama i izuzecima, čak i prije nego Vlada formulira nacrt pregovaračkih pozicija. To do sada nije bio slučaj u nekim ključnim sektorima, poput primjerice brodogradnje gdje se SDP ne slaže s namjerama Vlade da se restrukturiranje ove za Hrvatsku značajne industrije riješi isključivo privatizacijom brodogradilišta. I kada SDP kritizira i ukazuje na dosadašnje reformske i komunikacijske propuste Vlade to nikako ne znači niti se može prikazivati kao SDP-ovo ugrožavanje političkog konsenzusa za Europu. Mi smo posljednja stranka koja bi krenuli putem odustajanja i otklona od Europske unije. To smo dokazivali i dokazali svojom dosljednom politikom prema Europi. Mi nismo protiv saveza za Europu, ali smo još više za savez za europski Hrvatsku jer ono što Hrvatskoj stvarno treba nije Europska unija sama po sebi, nego Europska unija na dobrobit svih građana naše države. Bojim se da politički konsenzus u Europskoj uniji onako kako ga vladajući shvaćaju i prezentiraju počinje služiti samo kao ukrasni paravan Vlade jer je sve manje stvarnih sadržaja na kojima se taj konsenzus iskazuje i konkretizira u praksi, kada je na žalost, možemo ustvrditi da kada je posljednji put premijer pozvao sve parlamentarne stranke, političke i s njima raspravio bilo koje pitanje koje bitno utječe na naš proces pristupanja Europskoj uniji, ili kada je barem redovito pokrenuo ili redovito sazivao i informirao stranke o samom tijeku pregovora. SDP neće prihvatiti da se sudjelovanje bilo koje političke stranke u savezu za Europu ograničava samo na davanje suglasnosti na svako djelovanje ili ne djelovanje Vlade u eurointegracijama pa ma kakvo ono bilo. Ne možemo prihvatiti tezu i nećemo, ako si u savezu za Europu moraš bespogovorno podupirati Vladu, a ako kritiziraš Vladu onda si izvan saveza za Europu. SDP ne ruši konsenzus Europskoj uniji time što upozorava na izgubljene reformske godine, čak štoviše tako zapravo jačamo sadržanu ulogu sadržaja saveza za Europu. To će nam biti itekako potrebno jer reformski posao koji trebamo obaviti u vrlo kratkom roku je velik bez obzira radi li se o ključnom pitanju reforme pravosuđa, borbi protiv korupcije, sveobuhvatnoj reformi državne uprave na svim razinama, restrukturiranju brodogradnje, javnim nabavama, okolišu, energetici ili sposobnosti korištenja i upravljanja pretpristupne pomoći EU. Hrvatska ima još puno posla. Na to nas upozorava Europska komisija i njezin predsjednik Barosso. Očekujemo da će godišnje izvješće o napretku Republike Hrvatske u studenome ove godine, dati realnu i objektivnu sliku onog što smo do sada dobro učinili i onog što trebamo još učiniti. Usklađivanje i donošenje zakona tek je ove godine dostiglo potrebnu dinamiku i Sabor u tom smislu dinamike dobro odrađuje svoj dio posla. Ali u ovoj fazi sve više pozornosti treba posvećivati provedbi novog europskog zakonodavstva. Na to je često SDP upozoravao, na to upozorava i Europska komisija. Taj problem vidljiv je u većini ključnih područja i to ne samo u pravosuđu i borbi protiv korupcije ili korištenju predpristupnih fondova, negdje je to još uvijek pitanje političke volje, a negdje problem administrativnih kapaciteta koji je u jednom dijelu generiran i neodgovarajućom kadrovskom politikom. Mišljenja smo da se Hrvatski sabor bez preklapanja ustavnih ovlasti s tijelima izvršne vlasti može odlučnije uključiti u nadzor i praćenje provedbe zakonodavstva. Tu vidimo mogućnost za drugačiju i značajniju ulogu Nacionalnog odbora. Ako za to trebamo mijenjati i odluku o nadležnosti zadaćama Nacionalnog odbora ne vidimo prepreke da se to učini. Nadalje, mišljenja smo da bi trebalo dodatno uključiti druge saborske odbore u proces prilagodbe europskoj tako da ih se potakne da prate provedbu zakona donesenih u Saboru, da od nadležnih državnih tijela traže redovita izvješća o stanju provedbe pojedinih propisa te da tako ocijene možebitnu potrebu dodatnih prilagodbi usvojenog zakonodavstva. Treći i vrlo bitni ključni element za uspješni završetak pregovora procesa pristupanja Hrvatske Europskoj uniji je komunikacija s građanima i uključivanje javnosti. Ne smijemo zanemariti činjenicu da buduće EU članstvo kod određenih slojeva društva izaziva bojazan koja je često zasnovana na nedovoljnom znanju i manjku informacija što rezultira negativnim stavom u dijelu javnosti. Ispitivanja javnog mijenja pokazuju da se podrška građana ulaska u Europsku uniju s oscilacijama kreće na oko 50%. Ukoliko se taj postotak značajno ne podigne, on ne može biti nikakvo jamstvo za uspjeh referenduma o pristupanju Europskoj uniji posebice pod sadašnjim ustavnim uvjetima. Glavnu ulogu u komunikaciji s građanima u okviru nacionalne komunikacije i strategije ima Vlada. Međutim, Hrvatski sabor pa tako i Nacionalni odbor također moraju sudjelovati u komuniciranju Europe građanima. U jednom aspektu Nacionalni odbor to i radi putem do sada organiziranih javnih prezentacija okruglih stolova, po pitanju stjecanja nekretnina, ribarstvu, zaštiti potrošača i zdravlja te o politici zaštite okoliša. Ali i sam rad i sjednice Nacionalnog odbora, a i drugih ključnih aktera u pregovaračkom procesu moraju biti otvoreniji za javnost. Vratio bih se na kraju na dva temeljna pitanja. Može li se Nacionalni odbor zadovoljiti samo tehničkim i formalnim nadzorom pregovaračkog procesa ili se ujedno treba baviti i širim pitanjima provedbe ukupnih reformi nužnih za uspješno osposobljavanje Hrvatske za članstvo u Uniji i može li Nacionalni odbor biti odvojen od procesa komunikacije Europe građanima? U odgovorima na ova pitanja ocrtava se znatna razlika u stavovima SDP-a i vladajuće koalicije. U SDP-u smo uvjereni da bi Nacionalni odbor mogao postati pravo mjesto konkretiziranja političkog konsenzusa tek kada bi se dopustilo a proširi svoju nadležnost na tri područja o kojima sam govorio, na davanje mišljenja o potrebnim reformama i prilagodbama, na nadzor i poticanje provedbe zakonodavstva i na uključivanje u komunikaciju Europe građanima putem otvaranja svoga rada javnosti. A zašto se to ne događa? Iz jednog jednostavnog razloga, zato što vladajuća koalicija na čelu sa HDZ-om uporno odbija prihvatiti da se izmijeni odluka o nadležnostima Nacionalnog odbora. Tako potvrđuje da taj odbor gleda tek kao na tehničko tijelo koje može samo davati sugestije o prijedlogu pregovaračkih stajališta za pojedina pregovaračka poglavlja. Na kraju ponavljam. SDP će podržati Izvješće o radu Nacionalnog odbora, jer ona potvrđuju da je Nacionalni odbor obavio dobro svoju vrlo suženu i ograničenu funkciju koju mu određuje njegov sadašnji mandat. Međutim koristim ovu prigodu da snažno naglasimo naš stav i prijedlog da se Nacionalni odbor znatno više uključi u raspravu i inicijative za učinkovitije reforme i prilagodbe, da zajedno sa drugim saborskim odborima bude uključen i u praćenje provedbe i predlaganje potrebnih dopuna usvojenih europskog zakonodavstva te da većom otvorenošću svojeg rada pridonese boljem javnom razumijevanju i prihvaćanju europskih vrijednosti. Bilo bi nam drago vidjeti da takvu ocjenu o sveobuhvatnoj ulozi Nacionalnog odbora dijele i ostali parlamentarni klubovi. Hvala. lijepo. Imamo dvije prijave ispravka netočnih navoda. Najprije uvaženi zastupnik gospodin Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano Kolega je rekao da Nacionalni odbor treba postati pravi parlamentarni forum u kojem će se ozbiljno razgovarati i dogoditi politički konsenzus. To implicira da on to nije. To je netočan navod. On jest ozbiljan forum. Meni je žao što SDP na ovako jedan neozbiljan način dovodi u pitanje rad Nacionalnog odbora na temelju nikakvih argumenata. Žao mi je što niste konzultirali vaše članove u odboru, kolegu Mimicu i kolegu Jurčića koji vrlo aktivno sudjeluju u radu tog odbora, valjda biste onda saznali i o sadržaju i o načinu rada Nacionalnog odbora. Ovo je doista sa strane SDP-a za mene zabrinjavajuće, jer vaši članovi doista aktivno i na prvi način sudjeluju i postiže se pravi politički konsenzus. Nitko nikoga ne ušutkava kao što ste to pokušali implicirati ovdje u vašem istupu i doista je neozbiljno sa strane SDP-a da na ovakav način pristupa ovoj temi. Hvala lijepo. Drugi ispravak navoda, uvaženi kolega Mario Zubović. Izvolite. **Zubović, Mario (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Moram ispraviti kolegu iz SDP-a koji je rekao da Vlada nije sudjelovala, nije napravila reforme. Dalje je gospodin naveo da odbori i drugi odbori u našem Hrvatskom saboru trebaju sudjelovati u izradi zakona i u prilagodbi. Pa ja bih rekao da svaki zakon koji dođe u Hrvatski sabor prolazi i kroz druge odbore i tako sudjeluju drugi odbori u donošenju zakona koji su bitni. A mislim da gospodin nije član odbora i da jednostavno ne razumije kako odbor radi jer je dao takovu kritiku rada

Pa neću ja odgovarati odboru, međutim isto tako imam obavezu odgovoriti na neke navode poštovanog kolege zastupnika jer moram priznati malo smo izišli iz teme koja je predložena i ta tri izvješća tiču se određenog razdoblja. Imam dojam da se u izlaganju predstavnika kluba SDP-a izišlo iz okvira te teme pa moram i odgovoriti i dati mišljenje Vlade o nekim od pitanja koja su postavljena. Dakle, jedno od onih koje se često pojavljuje i u javnosti jest to da ćemo zbog rokova, zbog brzine zanemariti kvalitetu. Želim ponoviti i dati čvrsto uvjerenje da nećemo zanemariti kvalitetu niti smo to činili. Sami ste spomenuli koliki je broj traženih izuzeća, sami ste rekli da će to izazvati možda i određene poteškoće u pregovorima, međutim zato pregovori služe. Pregovarački tim, Vlada Republike Hrvatske, ali i Nacionalni odbor kada podrži stajališta Vlade Republike Hrvatske odnosno pregovaračkom tima daje potporu zaštiti nacionalnih interesa Republike Hrvatske. I na tome ćemo ustrajati. Međutim, ne bih htio da u politički život i ovdje i u Saboru da se spominje da ćemo mi zbog sadržaja pregovarati dok god to bude potrebno pa ćemo onda možda ući i 2014. kao što ste nedavno izjavili. Ja ne znam da li možda vaša stranka podržava ulazak Hrvatske 2014. u Europsku uniju jer to znači to što ste rekli. Potrebno je voditi računa i o sadržaju i kvaliteti, ali isto tako i o rokovima. Zašto treba voditi računa o rokovima? Zato što živimo u okruženju, zato što živimo u svijetu koji se iz dana u dan mijenja, zato što se nalazimo pred čitavim nizom izazova za koje nismo sigurni kako će završiti. I za zemlju poput Hrvatske iznimno je važno što prije postati članicom i NATO saveza i Europske unije, jer na taj način najbolje štitimo interese i naših građana i same Republike Hrvatske. Ja vjerujem da će konsenzus o tim pitanjima i dalje ostati. Ja ne prihvaćam tezu da je konsenzus samo ukrasni paravan Vlade, to nije točno. I u okviru Nacionalnog odbora, ali hvala bogu i ovdje u Hrvatskom saboru možemo razgovarati o svakoj temi i razgovaramo o svakoj temi i svaki vaš prijedlog je dobrodošao. Smatram da je napravljen veliki napor jer je proces ulaska u Europsku uniju iznimno kompleksan. To nije put kojim smo već prolazili pa da ga možemo samo kopirati. Hrvatska nema bogatu tradiciju u tržišnom gospodarstvu, u demokraciji, u višestranačkom sustavu. Mi se isto tako učimo svi zajedno i to nikoga ne treba biti sram zbog toga. Mi smo 45 godina živjeli u totalitarnom sistemu. Nakon toga smo imali rat, poraće i Hrvatska tek sada usvaja neke kriterije, usvaja neke vrijednosti koje nažalost zbog povijesnih razloga nismo mogli usvojiti prije. Pripremamo našu administraciju, na našu upravu na jedan iznimno težak posao. Količina reformi, sadržaj reformi može se uspoređivati sa onim što se događalo početkom '90.-tih godina kada je stvarana Hrvatska država. Danas činimo takove napore kao što smo ih činili tada. Svaka kritika je dobrodošla, ali isto tako svaki prijedlog i svaka ideja koja može pospješiti taj proces. Jer ponavljam ponovo, to nije pitanje političke elite, to nije pitanje HDZ-a, SDP-a, HSLS-a HSS-a ili neke pete stranke, to je pitanje cijelog hrvatskog društva, to je pitanje svih hrvatskih građana, a mi smo odgovorni, mi moramo biti ti koji ćemo im osigurati kvalitetniji život i bolji život standard, a u prvom redu mir, sigurnost i stabilnost što Europska unija svakako daje. Hvala lijepo. Imamo jednu prijavu ispravka navoda. Uvaženi kolega zastupnik Danijel Mondekar. Izvolite. Poštovani ministre, samo jedan netočan navod. Bilo ih je doduše više, ali jedan je zaista izvrtanje činjenice. Mi nismo rekli 2014. Mi smo samo ponovili ono što su ozbiljni europski političari rekli ukoliko nejak određeni način rada na koji radi HDZ-ova Vlada se nastavi. I to je to. To su rekli ozbiljni europski političari, Vijeće, kako vladajuća koalicija vodi posao. Eto. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Idemo dalje. U ime kluba IDS-a uvaženi zastupnik kolega Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Danas je kraj 2008., gotovo kraj. Mi između ostalog raspravljamo i o izvješću za 2007., ajde i o ovome dijelu 1.1.-30.6. ove godine, jasno i o Izvješću o predsjedanju Republike Slovenije Vijećem Europske unije. Nažalost ajde, neki dio izvješća nije više onako aktualan kao što je mogao biti prije nekoliko mjeseci. Nije više aktualna ni ova polemika tobože oko oko predsjednika Vlade i Pantovčaka kada će Hrvatska u Europsku uniju što ju je ponovno otvorio gospodin Jandroković, ministar vanjskih poslova. Istine radi, 2014. kao datum ulaska Hrvatske u Europsku je spomenuo glavni pregovarač, gospodin Vladimir Drobnjak. Što je nakon toga uslijedilo? Uslijedile su prozivke itd. To jasno danas sve treba zaboraviti. A već danas Europa, usuđujem se reći, ima punu kapu problema, ne toliko sa Hrvatskom već sa svojim bankarskim sustavom, sa recesijom. Čitam njemačko gospodarstvo će iduće godine imati stopu rasta 0,2%, Italija niti toliko. To su naši najeminentnije "gospodarske destinacije". Europa se isto tako kao i mi bavi padom standarda i da ne nabrajam dalje. Da li se u tom znači sad kontekstu svjetske krize koja će trajati može dogoditi, da li se može dogoditi eto u kontekstu ove polemike koja je ovdje nastala, da Hrvatska u Europsku nego recimo neke kasnije godine. Ja mislim da kada bi Hrvatska ušla neke kasnije godine da bi to bilo loše, da to ne bi bilo perspektivno za ovu zemlju. Znači, da li nam se može dogoditi da neki zadani kriteriji u međuvremenu prestanu se primjenjivati ili da budu isto tako napušteni u Europskoj uniji? Ja ne kažem da se danas u jednome Rimu, Parizu, Londonu, Berlinu ili New Yorku pjeva ona naša "Amerika i Engleska biti će zemlja proleterska" ali neki potezi Europske ili američke administracije toliko silno podsjećaju na državni intervencionizam, na nacionalizacije, na sanacije, zbog kojih Bruxelles i s pravom proziva recimo Hrvatsku, a sada i sami to rade. Ovaj američki nobelovac za ovu godinu za ekonomiju rekao je je da će kriza trajati najmanje dvije i pol godine. i hoće radi psihološkog straha i u toj krizi tko će najviše profitirati, oni koji imaju najviše. To je jasno, a najmanje će imati od ove krize ili najviše će izgubiti oni koji nemaju ništa, a za njima će biti oni koji su tu negdje srednji u toj ljestvici I sada dolazim do ovog izvješća i poglavlja zbog kojih se Hrvatska recimo proziva, brodogradnja. No prije toga samo jednu riječ o bankama da povučem tu jednu paralelu između Hrvatske i Europske unije, jer ono što su danas za Europsku uniju banke, to je za Hrvatsku brodogradnja. Njemačka spominje da će u sanaciju svog bankarskog sustava intervenirati sa čak 500 milijardi eura, Francuska sa 300 milijardi eura, Velika Britanija 380 milijardi eura, Španjolska 100, Austrija 100, Nizozemska 200, Italija uopće nema čak niti limit. Berlusconi kaže koliko je potrebno. Amerika će otkupljivati dionice banaka sa nekih 250 milijardi dolara itd. Mi ćemo privatizirati brodogradnju, ja se slažem da privatiziramo tu granu osim "Uljanika". Zašto? Od '90.-te do danas u tu granu Republika Hrvatska ili poreski obveznici Republike Hrvatske uložili su 35 milijardi kuna, a efekt je 4 bankrotirana brodogradilišta i još 12 milijardi kuna gubitaka koje će na kraju država na sebe preuzeti i vraćati u narednih 10 godina. Ako ih ne privatizira, proračunska izdvajanja za ta 4 bankrotirana poduzeća, od Rijeke preko Kraljevice, Trogira, dolje do Splita znači ako ih ne privatiziramo u 10 godina trebat će izdvojiti još 35 milijardi i vjerojatno nakon desete godine biti ćemo u gubitku još 12 milijardi kuna. Mi jednostavno nismo tako bogati, da se možemo tako ponašati ili bolje rečeno, tri milijarde kuna godišnje ide za ova 4 bankrotirana brodogradilišta, što je ekvivalent trinaestoj i četrnaestoj penziji za preko milijun umirovljenika u Republici Hrvatskoj. ono što stalno pokušavam naglasiti, zašto privatizirati "Uljanik" koji je solventan, koji je likvidan, koji može bez državnih jamstava i bez ovaj sanacija. Ako ga otkupi Istarsko gospodarstvo i radnici, to će se vjerojatno dogoditi, ni ja se ne plašim da recimo u narednih tri godine "Uljanik" će sigurno ovu godinu završiti na nuli, ne u gubitcima, mi ćemo imati posla, ali bih ipak bio sretniji da ostane državno poduzeće, zlu ne trebalo, teške su godine i pitanje što će biti za tri godine. Toliko o tome. S druge strane Bruxelles vidimo može sanirati svoju bankarsku ekonomiju, Hrvatska recimo ne smije svoja brodogradilišta ili neko drugo poduzeće. Mi to moramo jasno reći i moramo im poručiti, gospodo nemojte nas tjerati pred rudo. rekoh, iako će me gospodin Zubović ispraviti, kraj je ili gotovo je kraj 2008. Mi raspravljamo o 2007., odnosno za prvih 6 mjeseci ove godine. Usuđujem se reći imajući na umu, da je 2007. bila izborna godina, da je učinjeno što se učiniti dalo, jer kao što to biva, kada su izbor, onda jasno stvari se radikaliziraju, onda zaigra nacionalna patetika, onda krv uzvrije, onda se normalno govori sa tog ne znam ponosa itd., onda se prilike zaoštravaju, a po izboru se na brzinu ispravlja ono što se tada zabrljalo. Najbolji primjer je ZERP ono što se izvodilo 2007. oko ZERP-a bilo je posve nepotrebno, kao i 2003. da se razumijemo, ali i 2003. i 2008. bile su izborne godine. Mi smo zbog ZERP-a izgubili barem 6 mjeseci i još nismo zatvorili poglavlje o ribarstvu. Da stvar bude gora sve se to događalo, sve se to bolje rečeno poklapalo sa Slovenskim predsjedanjem Vijećem Europske Unije. Da se razumijemo, meni je drago da je došlo do promjene vlasti u Sloveniji, ali zanimljivo je da su radikalniji u svojim stavovima bili u slovenskoj opoziciji, danas na slovenskoj vlasti, no što je bila tadašnja vlast. Moram priznati i to da nakon 2004. 2004. i dogovorenih incidenata u Piranskom zaljevu prilike su mirne, bile su i za vrijeme izbora i sada bi to trebalo iskoristiti da se učini jedan korak dalje u razrješenje hrvatsko-slovenskog spora i to po svim odnosima, od imovinsko pravnih pitanja, mislim ovdje na pivovaru recimo u Buzetu samo jedan slučaj, granice u Istri, "Ljubljanske banke" itd. Na žalost što se tiče granice. Ja tu ne vidim spremnost na Slovenskoj strani da prihvati arbitražu, Hrvatska se jasno ne smije vratiti na onaj Račan-Drnovšekov paraf. Bojim se isto tako kao što kao što nije Slovenska vlast radikalizirala prilike uz granicu dok je bila na vlasti, sada kada su ovi u opoziciji radikalizirati prilike uz granicu i to im se zapravo ne smije dopustiti da se zaoštravaju odnosi. Stoga molim da im se ne daje povoda, a da pošto potanje granica vjerojatno nećemo riješiti, da od Slovenije tražimo da gradi ceste prema Hrvatskoj, da ne blokira promet na granicama preimenovanjem tih graničnih prijelaza, da se razriješe imovinsko pravni odnosi, npr. "Istarska pivovara" itd. Inače za Slovensko predsjedanje, kao što je rekao gospodin ministar, otvorena su svega dva poglavlja. Pravda i sloboda i sigurnost, te vanjska i obrambena politika. Malo previše, malo za dva susjeda koje dijeli 600 km granice, gdje nas dijeli naša povijest i gdje nas dijeli isto tako budućnost. Živim uz tu granicu i jednostavno me boli da dva susjeda nisu u stanju rješavati stvarne životne probleme Hrvatskih i Slovenskih građana. Mi gospodo da banaliziram stvari, nismo u stanju riješiti niti problem divljih svinja uz granice koje nam uništavaju ljetinu, jer uz granicu ne smijete pucati na te životinje, a gdje će se riješiti problem "Ljubljanske banke" poglavito nakon odluke suda u Bruxelles-u gdje je ostalo 110 ili 120 tisuća depozita naših građana, a da ne govorim o iznosima koje je umjesto koje je umjesto te banke isplatila Hrvatska država. 2007. otvoreno je 11 poglavlja. No za nas će biti ključna 2008. Ne zbog toga što je rujan bio zadnji rok za dogovor Hrvatske i Europe recimo o trošarinama na cigarete i uopće ne sumnjam da će pravo na privatni monopol Vlada braniti do kraja ali se zato nonšalantno ušlo u prodaju INA-e. Možda će se isto tako ući i u prodaju HEP-a a već danas čitamo polemike oko sigurnosti opskrbe i cijene recimo plina. Jednom riječju još jedanput ću reći nitko me neće ovdje uvjeriti da je privatizacija Uljanika dobra za Pulu, dobra za Istru, dobra hrvatsku brodogradnju. Jasno na tome i to ću reći ne inzistira Europska unija. Europa inzistira da se sva brodogradilišta samo tržno pozicioniraju. Uljaniku to polazi za rukom i zato nemojmo mu nanositi štetu. Što se tiče korupcije protiv nje se ne bore kamerama već neovisnim vjerodostojnim sudstvom, policijama, medijima, ali i u tim institucijama isto tako ima te korupcije. Nama razumljivo je da Europa treba. Oni koji tvrde drugačije tvrdim nisu naivni. Možda su samo nedobronamjerni. Europa nam ne treba iako i to dobro dođe samo zbog europskih fondova. Od 2008. do 2010. Hrvatska treba povući 451,4 milijuna ili 3,2 milijarde kuna. Pomoć na primjer Turskoj iznosi milijardu 738 milijardi EUR-a, Srbiji 584,4 milijuna EUR-a, Kosovu 359,1 milijun EUR-a, Bosni i Hercegovini 269,9 milijuna EUR-a. Što si jadniji to dobivaš manje. Crnoj Gori ide 99,9 milijuna EUR-a i tako dalje. No Hrvatska Europu treba prije svega radi standarda, radi tržišta i radi investicija. U Hrvatskoj osim, ne znam, ajde da kažem jednoga Rokvula 85 milijuna EUR-a, 45 milijuna EUR-a izvoza ili 0,5% hrvatskog izvoza će imati to poduzeće nije izgrađena ni jedna ozbiljna «green field» investicija. Jasno da ako Rokvul ne poštuje norme ni oni nam ne trebaju. Ali isto tako je istina da bez investicija mi ne možemo opstati. Da bez izvoza ne možemo opstati. Ponovit ću, više puta sam to rekao u, ovdje za govornicom Istra ima izvoz milijardu 200 milijuna dolara, Primorsko-Goranska županija 550 milijuna dolara. Hrvatska se pri ovom vanjskom dugu od 36 milijardi EUR-a jednostavno kada i jedna Srbija i jedna Ukrajina i jedna Mađarska nisu u stanju otplaćivati dugove i traže intervenciju Međunarodnog monetarnog fonda, znači Hrvatska treba sve učiniti da ne dođe u tu njihovu situaciju pa između ostalog i sa privlačenjem relevantnih investicija. Mislio sam nešto govoriti, tu mi je sad crveno, o slobodi kretanja radnika. Da, strana 2., 5. i 6. pasus, neću o tome ali ću reći da kako će Hrvatska u Europsku uniju dok se evo recimo jučer u jednome Maksimiru protiv jedne Andore gdje smo očekivali pobjedu sa 4, 5, 6 golova razlika skandira «Za dom spremni». Ja mislim da se toj praksi treba stati na kraj. Da službeni spiker već to treba početi upozoravati. Da TV voditelji također o tome trebaju progovarati kao i igrači, treneri, navijači i tome slično. Ne može se tako više dalje provocirati sve oko sebe. Zašto se to čini jasno je svima nama ali mislim da to ni na koji način ne može biti jedna hrvatska perspektiva i hrvatska budućnost. Sve u svemu, bojim se jasno ovoga razdoblja koje je pred nama. Govorim sada ponovo o toj krizi. Mi bilježimo već sad pad investicija, pad vrijednosti nekretnina za 30%. Pad kredita, pad zaposlenosti. Vidimo opet ne pad nego jačanje kune i mislim da o tome isto tako treba progovarati u kontekstu, ne znam, Hrvatskog ulaska u Europsku uniju. Za kraj jasno je podržavamo ovo izvješće. Žalimo zbog zastoja kada je Slovenija predsjedala. Tu nije bila tolika krivnja na Hrvatskoj koliko na Ljubljani. Vidimo kako Slovenci to dalje rješavaju. Rupela šalju za ambasadora u Beč što će samo reći da oko vanjske politike u Sloveniji sve je koordinirano i da je konsenzus kod njih davno postignut. Lijepo. Imamo jednu prijavu ispravka navoda. Uvaženi kolega Mario Zubović. Izvolite. **Zubović, Mario (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ja moram samo cijenjenog kolegu ispraviti. On je rekao da je gospodin Vladimir Drobnjak govorio o 2014. godini. To zbilja nije točno. Gospodin Drobnjak je vrijedan, dobar, naš glavni pregovarač i zalaže se i stalno govori o kraju sljedeće godine da završimo pregovore i nije mu, zbilja nije lijepo mu sada imputirati da je on rekao da će to biti 2014. godina. Ja znam da kolega to zna i ne razumijem zašto ovako baš u Saboru pred javnosti govori ovako jednu zbilja pravu neistinu. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Dalje se za riječ javlja gospodin ministar Jandroković. Izvolite ministre. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Vrlo kratko. Moram se osvrnuti na nekoliko stvari koje je rekao gospodin Kajin. Dakle prvo da sam ponovo otvorio polemiku s predsjednikom Republike Mesićem oko godine kada kada ćemo postati članica Europske unije. To jednostavno nije točno. Vi pokušavate ponovo uvući Vladu u polemiku s predsjednikom. Ja sam polemizirao s predstavnikom Kluba SDP-a i ponovo tvrdim da će Hrvatska 2011. najkasnije postati članicom Europske unije. Što se tiče gospodina Drobnjaka jako vam je dobro poznato, on je sam demantirao 2014. kao godinu. To je bio jedan prilog u Dnevniku Hrvatske televizije koji je napravljen kako je napravljen i ni na koji način gospodin Drobnjak ne stoji iza te izjave o 2014. godini. Što se tiče poglavlja otvorenih tijekom slovenskog predsjedanja nije ih bilo 2 nego 4, 4, 4 poglavlja su otvorena. Dakle ja sam rekao 4, mene ste citirali. Spominjali ste i pitanje granica u kontekstu pregovora. Pitanje granica je bilateralno pitanje i ne bi trebalo opterećivati hrvatske pregovore o ulasku u Europsku uniju. Ja, slažem se s vama da je potrebno iznaći rješenje oko granica. Hrvatska Vlada u potpunosti je predana traženju tog rješenja kroz davanje tog slučaja ispred jednog međunarodnog pravosudnog tijela. I na kraju moje osobno puna potpora vama za borbu protiv divljih svinja u pograničnom području.

**Kajin, Damir (IDS)** Samo za, samo za divlje svinje. Mislim ja sam se htio našaliti. Ali gospodine ministre što god vi mislili to je jedan itekako ozbiljan problem. Ljudi koji žive uz te granice, jer eto mom ocu 70% kukuruza su pojeli, jedan pola, jednog vinograda itd. Prema tome, mi ako taj problem nismo u stanju razriješiti, taj banalni problem, a nismo onda kako ćemo razriješiti ona stvarna, ozbiljna, gospodarska socijalna pitanja počev hajde recimo i od granice iako ona može i čekati. Ali mislim ovdje na imovinsko-pravne odnose, mislim na dubioze koji naši štediše imaju glede Ljubljanske banke i mislim glede glede ove situacije, ne gradnje prometnica Ljubljane prema Republici Hrvatskoj i njihovoj prenamjene graničnih prijelaza u kategorije nižega razreda. To je ono što građane u Istri u tom pograničnom slučaju možda i najviše brine, ali ih brinu isto tako te divlje svinje i hvala vam na podršci, ali dajte da nešto zajednički sa Slovencima po tom pitanju učinimo. **Friščić, Josip (HSS)** Evo i predsjednica je sve zabilježila. Vjerujem da će već na idućoj sjednici raspraviti. A sada u ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Marija Pejčinović Burić. Izvolite zastupnice. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, uvažene kolegice i kolege. Evo, ja bih prvo rekla da mislim da je dobro da danas raspravljamo bar o dva, a evo tako se potrefilo i da raspravljamo o tri izvješća. U svakom slučaju mislim da je dobro da raspravljamo o Izvješću o radu Nacionalnog odbora u isto vrijeme kada raspravljamo za isto razdoblje o predsjedanju jedne države, ovaj puta Slovenije, jer kao što se može vidjeti iz papira koje smo dobili i za jednu i za drugu točku niz stvari su iste. su iste. Dakle, govori se o pregovorima i stvarima vezane uz pregovore, pa evo mislim da to može pripomoći i učinkovitosti rada u Saboru tako da ako to bude moguće može možda biti praksa i u buduće. ovaj mjesec bilježimo tri godine da smo otvorili pregovore o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji i čini mi se da je to dovoljno vremena. Danas je pomalo bilo polemičkih govora o tome, dovoljno vremena da se na neki način da jedna ocjena jesmo li odabrali dobru strukturu za pregovore i jesmo li odabrali dobar način sudjelovanja Hrvatskog sabora u praćenju, dakle pregovora. Neki koji će danas o tome govoriti i koji su govorili su sudjelovali u vrijeme kada se razgovaralo o konsenzusu za europska pitanja još i prije nego smo otvorili pregovore nakon što smo dobili status kandidata još 2004. godine i koliko je meni poznato zapravo tada smo svi željeli naći i za pregovaračku strukturu, ali i za sudjelovanje Hrvatskog sabora najbolji modus kakav smo mogli odabrati analizirajući ono što su učinili drugi prije nas. I zaista evo kao netko tko je u to vrijeme bio na nekoj drugoj strani sada kao netko tko sjedi u Nacionalnom odboru od početka ove godine, od vremena kada je ovaj novi saziv formiran mogu reći da mi se čini i nama u klubu Hrvatske demokratske zajednice je svakako to prilično razvidno da je i pregovaračka struktura dobra. To se pokazalo u ovim razgovorima koje smo čuli do sada. Dakle, sve pohvale pregovaračkom timu, glavnom pregovaraču i onima koji rade u radnim skupinama. Ali svakako kao netko i u prošlom sazivu opet sa druge strane i u ovom sazivu dakle kao članica Nacionalnog odbora mogu reći da je zaista Nacionalni odbor pokazao svoju punu opravdanost. Naime, da podsjetim, željela nam je bila i to se u Nacionalnom odboru i događa da se vodi otvorena rasprava o temama koje dođu na stol u Nacionalnom odboru. I svi oni koji sjede u tom Nacionalnom odboru znaju da ponekad razgovaramo duge sate, da imamo vrlo polemičke tonove. Ali da radimo onako kako smo se i dogovorili u samom početku procesa, a to je da unatoč tome što o nekim pitanjima možemo imati mišljenja kada sve stavimo na stol i raspravimo možemo i dolazimo i dolazimo do konsenzusa o onome o čemu raspravljamo. Evo, ja bih u tom smislu, obzirom da je to pitanje je li ovo dobar modalitet rada i sudjelovanja Sabora u praćenju pregovora. Ja bih željela reći da za nas nema dvojbe da je ovo dobar način i da zaista svi oni koji rade u Nacionalnom odboru to vrlo dobro razumiju i mislim da daju i time što dolaze na te sjednice, ali još više time što sudjeluju u raspravi na tim sjednicama pokazuju svu ozbiljnost i predanost poslu koji smo mi dobili kada nas je Hrvatski sabor mislim mislim 20. veljače ove godine odabrao i potvrdio za taj vrlo ozbiljan posao. Što se tiče, dakle dosadašnjeg rada Nacionalnog odbora za praćenje pregovora mislim da je on i to isto smo čuli nekoliko puta danas, ali mislim da je važno ponoviti da je on zaista oživotvorio konsenzus parlamentarnih stranaka oko potpore pristupanju Republike Hrvatske u Europsku Europsku uniju. Međutim, ono što mi se čini da ponekad izlazi iz nekih od rasprava koje smo do sada čuli je da možda ponekad ne razumijemo tko što radi u tom poslu i čiji je koji posao za raditi. Sam Nacionalni odbor ne vodi pregovore. To je posao Vlade Republike Hrvatske i pregovaračke skupine sa hrvatske strane i Vijeća te Komisije Europske unije To napominjem najviše stoga kako bi se razumjelo da i dinamika rada koju je imao i prethodni saziv Nacionalnog odbora, ali i dinamika novog odbora. Dakle, u tom smislu ponajviše ovisi o brzini onih koji koji su izravno i izravnije od nas u Nacionalnom odboru uključeni u pregovarački proces. Tako se zapravo može ustvrditi za jedan i za drugi saziv. Dakle, govorimo o godišnjem godišnjem radu prošlog saziva. Dakle, zadnjoj godini rada i o prvom polugodištu rada ovog novog saziva Nacionalnog odbora, da je on u potpunosti pratio ritam pregovora što možemo prilično vjerno vidjeti usporedimo li podatke o raspravama. Dakle, o pozivima na predaju stajališta s podacima o raspravama o našim pregovaračkim stajalištima o kojima je Nacionalni odbor raspravljao. Ponekad je Nacionalni odbor zapravo išao i korak ispred. To mogu reći za onaj prošli saziv. Tada smo raspravili po mom sjećanju u srpnju prošle godine jedno pregovaračko stajalište za koje se nama činilo da nema nikakvih razloga da stoji, to je bilo pregovaračko stajalište za poglavlje 31., dakle Vanjska i sigurnosna politika, a koje, eto iz različitih razloga, o tom je isto bilo govora danas bilo zapravo tek došlo pravo na stol, odnosno poziv za otvaranje tek u sazivu ovog novog odbora. Dakle Nacionalni odbor je uvijek želio i to želi i dalje i mislim daje to bila dobra i pohvalna praksa ići u korak s pregovorima i čak tamo gdje je moguće kada to naši pregovarači mogu, dakle učiniti ići možda ponekad i korak ispred toga. uz taj temeljni posao Nacionalni odbor u ova oba dva izvještajna razdoblja imao i drugih aktivnosti. Primjerice tematske rasprave o područjima od osobitog interesa ili osobite osjetljivosti te susrete s predstavnicima diplomatskog zbora drugih parlamenata i slično. U tom pogledu, mislim da je zaista bitno reći da obzirom na stadij u kojem se u pristupanju Republika Hrvatska nalazi dakle nalazi ove godine da je novi saziv u tom pogledu svoje aktivnosti bitno pojačao i utoliko mislim da je dio odgovora na ono što je kolega u ime kluba SDP-a govorio da zapravo je ovaj saziv na dio tih novih izazova već odgovorio i sigurno da mi koji tamo sjedimo ćemo nastojati da i dalje pratimo ono što je potrebno Hrvatskoj u procesu pristupanja. Stoga mislim da se može reći kako je imajući na umu ritam pregovora i uvažavajući svakako činjenicu da su u zadnjem kvartalu prošle godine održani parlamentarni izbori kao i daje novi Nacionalni odbor izabran u veljači ove godine. Nacionalni odbor i u jednom i u drugom razdoblju na kvalitetan način odredio povjereni posao, a to je prije svega parlamentarni nadzor tijeka pregovora. Kada govorimo o tijeku pregovaračkog procesa između Republike Hrvatske i Europske unije tijekom 1. polugodišta ove godine u vrijeme predsjedanja Republike Slovenije Vijećem u materijalima koje smo dobili na stol Vlada je zaista dala detaljan pregled ostvarenog napretka glede otvaranja novih poglavlja, zatvaranja poglavlja, ispunjavanja mjerila, ali i ukupno vezano na odnose Republike Hrvatske i Europske unije i što se tiče ispunjavanja obaveza slijedom provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanja, ispunjavanju preporuka iz izvješća o napretku itd. Ukupno gledavši, mislim da se može reći kako je Hrvatska tijekom promatranog razdoblja ostvarila dalji napredak u pregovorima bilo kad se promatraju poglavlja o kojima se raspravljalo na dvije međuvladine konferencije, bilo kad se gleda napredak glede ispunjavanja postavljenih mjerila kao novuma i specifikuma ovog kruga pregovora. Ja se tu moram osvrnuti na ono što je ministar rekao, on je rekao Slovenija nije usporila naše pregovore, ja bih se usudila dodati, nije ih na žalost ni ubrzala. Možda obzirom na okolnosti nismo mogli puno više ni očekivati, ali mislim da je bilo dobro dakle da i Hrvatska sa svoje strane i utoliko ova ocjena vrijedi, dakle da smo mi sa svoje strane iznimno puno napravili i da je i to između ostalog pripomoglo činjenici da naš napredak u pregovorima nije usporen i da zapravo ono što smo čuli da je napravljeno puno više od onoga što se da statistički iščitati iz samo broja otvorenih i zatvorenih poglavlja. Dakle, ukupno gledamo mislim da se može reći da smo zadovoljni onime što su naši pregovarači napravili da vodeći računa o tome u kojem smo se osjetljivom vremenu nalazili da su za nas, i o tome je bilo govora i zapravo dio polemike danas je na tu temu išao je li važna brzina? Je li važan datum ili je od svega najvažnija kvaliteta? Mi smo otpočetka imali jedan pa isti stav, ja ću ga ovdje ponoviti. Za nas je jednako važna i brzina i kvaliteta pregovora. Mislim da je o tome vrlo jasno u nekoliko navrata ministar se očitovao, a što se tiče datuma pregovora, mislim da je jako važno govoriti dakle svi oni koji su pogledali ikada pregovaračko stajalište Republike Hrvatske, mi u Nacionalnom odboru ih imamo na stolu kad o njima raspravljamo, uvijek počinje svako poglavlje Hrvatska u svrhu prilagodbi Europskoj uniji itd. uzima 2009. godinu kao godinu kada treba biti pripremna za članstvo. Bez takvog datuma mislim da se zapravo pregovaračko stajalište ne bi moglo ni napraviti i to je odgovor, naime kolega iz kluba SDP-a je rekao da smo mi samo nametnuli neki datum. Ja bih rekla da je samo nametnutih datuma bilo i ranije, da prvi samo nametnuti datum datira iz 2001. godine, nismo ga ostvarili, ali da datumi moraju postojati zato što postoji određeni cilj, zato što postoji puno aktivnosti koje se moraju odraditi do tog cilja i bez određenog vremenskog roka u kojima se to planira napraviti nemoguće je zapravo napraviti tu složenu matricu, a to je taj posao svih obveza koje moramo ispuniti. Evo, ja naime idem kraju obzirom da se evo već pali svijetlo. Dakle, zaključno mislim da je bitno kazati da je naš proces ušao u složeniju fazu, da je u potpunosti završen proces screeninga, da smo dobili sva mjerila za otvaranje, da smo mi s naše strane predali sva mjerila za otvaranje i da zapravo intenzivno radimo i to se pokazalo i u ovim raspravama u kojima se govorilo što smo napravili i nakon 6. mjeseca ove godine da se niz stvari dogodilo i da će se dogoditi do kraja ove godine. Ja mogu reći da mislimo da sve ono što je napravljeno napravljeno i u vrijeme slovenskog predsjedanja unatoč objektivnim okolnostima koje smo imali da je zapravo pola tog razdoblja dok nismo prestali primjenjivati ZERP na članice smo praktički bili u zastoju, bar što se formalno tiče pregovora, da smo unatoč tome pripremili odličan teren za francusko predsjedanje koje je u tijeku, isto tako za češko predsjedanje koje slijedi u prvoj polovici sljedeće godine i da ćemo onaj ritam koji smo odabrali i na kome radimo, a to je da do kraja 2009. godine svakako s naše strane učinimo sve da se pregovori završe i ostvariti. U tom kontekstu mislim da je opet bitno napomenuti da se pregovori vode u promijenjenim političkim okolnostima, da je za Hrvatsku to, dakle da je Hrvatska prva zemlja koja vodi pregovore s mjerilima i da uzevši u obzir sve te okolnosti, pa možda sad i ovaj Lisabonski ugovor kojeg još trebaju ratificirati sve zemlje da možemo reći da ukupno gledano u takvom kontekstu Hrvatska može biti zadovoljna onime što smo do sada postigli i u tom smislu klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati sva tri izvješća o kojima raspravljamo. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U 12,59 će isteći vrijeme za prijavu od 10 minuta. A sada u ime kluba HSS-a, gospodin zastupnik i potpredsjednik Josip Friščić. Izvolite. Gospodine predsjedniče Sabora, gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Klub HSS-a razmotrio je sva ova tri dokumenta koja su objedinjena u raspravi. Mislimo da je dobro da se upravo rasprava na taj način i vodi, jer ono što je uloga, zadatak onog što je i oblik i način djelovanja ovog tijela, to je zapravo jedan kontinuitet. Mi smo imali i izbore i promjene u određenim funkcijama i dužnostima, ali oni temeljni zadaci oni su ostali. Na kraju krajeva, zbog toga je Nacionalni odbor i osnovan. Ono što želim reći, predsjednica je podnijela izvješće i dala osvrt onome što i kako smo radili. Meni je drago da je to izvješće faktički ono što je rađeno, da u njega nisu ugrađivani politički stavovi. Jer, mi smo i nastojali na sjednicama odbora, nije moguće to uvijek izbjeći, ali je nastojano da se raspravlja što su tu interesi Hrvatske, što je to interes svih i na tome postizati konsenzus ili možemo reći u svim pitanjima jer nigdje nije stavljen veto ili se netko isključio oko bilo kojeg stanovišta, da smo postigli uvijek konsenzus iako, moram reći to, da se nismo startno uvijek i u svemu složili. Moram reći i to, a koji nisu bili na sjednicama odbora, da smo nekad otišli sa te sjednice i s određenom gorčinom želeći da određene stvari postignemo ili postavimo drugačije. Sjetimo se samo rasprave o statističkim regijama. Svi smo mi htjeli da ih bude najmanje pet. Na kraju smo kazali tri su, jer je tako utvrđeno, jer se startno nije moglo više ispregovarati. Ali smo i otvorili prozor da uđe svjetlo s vjerom da 2011. odnosno 2013. kod novog proračuna, kod novog utvrđivanja regija imamo šansu, ako ćemo se pripremati, ako ćemo pripremiti novu dokumentaciju i dokaznice da određene stvari postignemo i da određene stvari i postavimo drugačije. Temeljna zadaća odbora je praćenje što se radi i parlamentarni nadzor. Nacionalni odbor nije bio samo u toj funkciji i mi kada smo i ulazili u taj odbor smo zapravo i svojim svojim ulaskom i prihvaćali da želimo raspravljati, da želimo iznositi svoja mišljenja, da želimo tamo usuglašavat stavove. Jer istina je, Vlada je nositelj pregovora. Ona to i mora biti, to je tako i postavljeno. Ali se i pokazalo, ne jedanput, da je i zbog brzine i zbog jasnoće stavova i zbog efikasnosti vrlo dobro što imamo odbor, što imamo ujednačene stavove. Jer, ono što je unijeto u pregovaračka stanovišta, pregovaračke platforme zapravo određuju, mi koji sjedimo u Nacionalnom odboru to možemo snažnije i dinamičnije pratiti. U mnogome određuju ono što radi Vlada i ministarstva u prijedlozima, ono što mi ovdje radimo u raspravi kod donošenja pojedinih zakonskih rješenja, bilo da se radilo o zakonima, bilo da se radilo o strategijama razvoja u pojedinim oblastima i područjima gdje smo to preuzeli kao obavezu, bilo da se radi o utvrđenim stavovima, o pojedinim područjima gdje je startno netko smatrao potrebom da više ili manje brani, a poslije smo to ugradili kao zajednička stanovišta. Uzet ću samo primjer poljoprivredno zemljište se puno raspravljalo hoćemo li tražiti koje razdoblje i na koji način da imamo određeni broj godina za prilagodbu. Na kraju smo to utvrdili da je to naše zajedničko stanovište, unijeli to kao pregovaračke stavove. I vjerujemo da kad takve poruke šaljemo da onda za sva ona pitanja gdje tražimo i razumijevanje, odgodu rokova ili priznavanje naših specifičnosti, da tako kažem, da imamo veće šanse. Sigurno je i to kod razmatranja ovih izvješća razmotriti na koji način je bilo funkcioniranje odbora. Ja izražavam zadovoljstvo da mi nismo imali odgoda sjednica, da nismo imali odgađanje ili prolongiranje rasprava o pojedinim materijalima, nego smo imali međusobni dogovor da onog trenutka kada je neki materijal spreman da ćemo se naći, da ćemo raspraviti, da ćemo dati svoje mišljenje da bi se već idući dan moglo o tome raspravljati na Vladi ili nositi to i upućivati u Bruxelles. I mislim da je to dobro. Mislim da je to dobar stil rada i mislim da na taj način treba i nastaviti. Ono što želim također kod ove rasprave naglasiti, to su okolnosti. Jedno su naše želje, što bi mi htjeli, u kojim rokovima da se određeni procesi događaju i što da nam se prihvati ili prizna kao naše specifičnosti se ne razumije./ … Drugo su okolnosti u kojima se određene stvari događaju. I u tom kontekstu, po meni, treba promatrati ono što radi Vlada, što radi Odbor, gdje smo mi kao zakonodavno tijelo odnosno Sabor i naši timovi. Jer, nemojmo smetnuti s uma da smo u pregovore krenuli u paketu s Turcima i da je to išlo vrlo, ja bih rekao, traljavo. Onda kada smo izborili se za posebni status, a nije to neko odredio kao privilegiju Hrvatskoj, nego smo svojim dokazivanjem, svojom spremnošću, uvjeravanjem naših timova dokazali da smo pripremljeniji da smo spremniji da možemo ići brže i onda smo dobili i takav status. Onda je cijela Unija došla u statusne dileme, jako dobro znamo što je sa donošenjem Europskoga ustava, što je sa stavovima i mišljenjima i referendumima koji su bili provedeni, vezano uz proširenja i sigurno je da je to također okvir ili okružje u kojima su se ovi procesi događali. I ovo o čemu je ovih dana, o čemu se raspravlja, o čemu je vezano uz ovu točku ili iz ove točke raspravljano to je pitanje načina funkcioniranja i bankovnog sustava i gospodarstva i to ima svoje posljedice. Znate. Jer mi ovdje možemo reći imamo mi određene spoznaje, mnogi od nas putuju okolo i vidimo kako su u zemljama koje su postale članice kako su išli ili kako danas idu određeni ti integracijski procesi, naročito tamo gdje su ostavljana prijelazna razdoblja ili kod onih kod kojih je bilo dovoljno da se normativno usklade, jer nema kolege Kajina. On je govorio, nama je to prvenstveno potrebno ili jedan od tri cilja je pitanje standarda. Ja sam i nedugo bio od tih zemalja i tamo čovjek s dva fakulteta kao direktor regionalne Elektre ima plaću 400 eura. Prema tome, ja vjerujem da se svi naši upravitelji Elektri ne bi htjeli po standardima usklađivati. Govorim to samo kao primjer, ja se zalažem za ono o čemu je također ovdje kroz niz rasprava bilo rečeno prilagodbe, promjene, reforme trebaju nama i ono što ovdje utvrdimo sigurno je da moramo pratiti na koji način i kako će se implementirati, što će to donijeti i na koji način će se odraziti na naš život, na naš ustroj, na uvjete života i na ono što smo si zacrtali ili stavili pred sebe kao zaštitu nacionalnih interesa. Što još želim reći i posebno naglasiti još ću samo dvije stvari. To je u izvješću i u tome piše. Zaključci su na jednoj stranici, a mislim da je to dobro. To je osposobljenost naših timova. Mi smo zapravo kroz sve ono što smo čuli na sjednicama Nacionalnog odbora, ali jednako tako mislim da bi predsjednice bilo dobro unijeti i pobrojiti stavljeno je to kroz dnevne redove. Mi smo imali česte posjete visokih europskih dužnosnika i oni su nama davali sudove o tome kako rade naši timovi, kako su pripremljeni naši materijali za što se oni zalažu. Dobivali su uvijek odlične ocjene. Mislim da to treba naglasiti i to samo govori o tome da imamo potencijale i za ovu fazu pregovora i za prilagodbu. Na nama je da stvaramo kadrove i za implementaciju svega onoga što nam donose i promjene zakona i na pojedine reforme koje su nužne, za koje smo se opredijelili i koje moramo provesti. I zadnje, to je diplomacija. Ovdje je gospodin ministar i mislim da kao što je najavljivao da ćemo nakon Slovenskog predsjedanja, da smo napravili pripreme, da ćemo za vrijeme Francuskoga napraviti značajan pomak prema naprijed. On u svojem osvrtu o vremenu Slovenskog predsjedanja govorio je veoma diplomatski. Mi iz Nacionalnog odbora možemo na isti način, ali ja mislim da možemo i mnogo drugačije, jer po mom stajalištu i stavu kluba HSS-a Slovenci su pokušali u vrijeme vrijeme predsjedanja pretvoriti vrijeme kada će svoje bilateralne stvari pretvoriti i neriješena pitanja pretvoriti u pitanje odnosa Hrvatske Platili smo ceh odgode primjene ZERP-a da se prikaže da to nije pitanje ribolova i sardina, nego da je to pitanje granica, ali poslije toga vjerujem da smo u poziciji da zbog toga dobijemo i određenu nagradu kada je riječ o tempu, a za to treba raditi pripreme i ja sam uvjeren da će se one napraviti, jer znamo tko slijedi, pa onda iza toga i zapravo za vrijeme čijeg predsjedanja mi očekujemo da završimo ove pregovore. Ja sam uvjeren da je moguće 2009. sve pripreme napraviti i onda zemlje članice staviti i i dovesti u situaciju izjašnjavanja za naš ulazak i prijem. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. U ime Nacionalnog odbora, odnosno predlagača gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dakle, budući da imamo sastanak Nacionalnog odbora za nekoliko minuta, htjela bih u ime predlagatelja reći nešto vezano na raspravu. Naravno zahvaljujem se svima koji su raspravljali u ime klubova. Smatram da je to dobro i korisno i važno i osvrnut ću se na nekoliko stvari koje je ovdje, koje su ovdje rečene. Prvo, obzirom na raspravu kolege Mondekara u ime kluba SDP-a. Mislim da je apsolutno jasno i mislim da nema nikoga, nikog ozbiljnog u ovom Saboru tko sumnja u proeuropsku orijentaciju SDP-a. To je sigurno stranka koja je u vrijeme kada je vodila Vladu je započela de facto sve procese. Prema tome, uopće ne mislim da je nezamislivo da bi netko sumnjao u proeuropsku orijentaciju SDP-a. Međutim, u ovom trenutku rasprava kvaliteta, verzus, vrijeme, istina je da su u različitim razdobljima mijenja naglasak. Katkad je možda važnije razdoblje kad treba raditi reforme. Katkad treba pogurati proces brže. U ovom trenutku, to nije bilo u svim razdobljima pregovora, u ovom trenutku moje duboko uvjerenje a u vezi, na temelju toga i držimo dinamiku Nacionalnom odboru je da je vrijeme odnosno dostizanje tog roka od, od 2009., konac 2009. kao vrijeme okončanja pregovora da je vrijeme sastavni dio kvalitete. Što se tiče Hrvatske same, što se tiče regije i etabliranja modela pristupanja Europskoj uniji. Dakle etabliranja hrvatskog modela za zemlje u regiji kao uspješnog i modela koji se preuzima za pristupanje Europskoj uniji. Postoje i drugi modeli, postoji i mogućnost da se i drugi modeli koji su puno manje efikasni i na neki način puno dvojbeniji što se tiče reformi u zemlji koji bi se mogli etablirati kao modeli pristupanja i zato je važno da hrvatski model bude uspješan na vrijeme i da se etablira kao jedan model po kojem se to može napraviti. Zato je naravno važno da tu držimo cijelo vrijeme i oko na reformama. Dakle da ključne reforme, a pred nama jedna od najvažnijih apsolutno još stoji a to je pravosuđe da ključne reforme zaista ako ne okončamo a onda zaista ozbiljno definiramo i započnemo prije nego što okončamo pregovore. Jer nažalost ko što se vidi iz iskustava nekih zemalja koje su ušle prije nas ako se to ne napravi problemi su neizmjerni koji nastaju i nakon ulaska zemlje u Europsku uniju. Dakle vrijeme u ovom trenutku nije pitanje odustajanja od kvalitete. Mi moramo inzistiramo na kvalitetnim reformama i inzistiramo i to ćemo apsolutno inzistirati u Nacionalnom odboru ali smatramo da je vrijeme držanja tih rokova u ovom trenutku za Hrvatsku apsolutno sastavni dio kvalitete. Navela sam samo nekoliko razloga recimo i pozicija Hrvatske u regiji i utjecaj, mogućnost utjecaja Hrvatske u regiji je također vezan na uspjeh u definiranom vremenu. Što se tiče Nacionalnog odbora koji samo daje mišljenje ili ima konzultativni karakter u pogledu pregovaračkih stajališta. To nije istina. Nacionalni odbor daje obvezujuće mišljenje. glasaju, bez da se svi članovi koji su ujedno i parlamentarni zastupnici u Nacionalnom odboru suglase sa nekim pregovaračkim stajalištem, to stajalište ne ide dalje. Teoretski gledano odnosno i faktički gledano svaki član Nacionalnog odbora u ovom času može zaustaviti pregovore svojim glasom. Naravno da takva pozicija za nas potpuno nova i mi koji jesmo u Nacionalnom odboru nismo bili sigurni kako će to funkcionirati i ja moram reći da sa velikom dozom ponosa u tom pogledu govorim da je ta činjenica da nije stvar samo u to da sad ti glasaš pa šta bude uvijek će te i preglasati, da je rezultirala visokom, visokim stupnjem odgovornosti članova Nacionalnog odbora. Dakle da svatko vrlo dobro razmišlja o onome, diskusije su vrlo žestoke, ali svatko vrlo dobro razmišlja o tome kad se prihvaća ili ne prihvaća neka sugestija člana Nacionalnog odbora ili kad se glasa što to znači? I do sada je taj konsenzus dobro funkcionirao apsolutno zahvaljujući po mom mišljenju na drugim mjestima neviđenim stupnjem odgovornosti, osjećaja odgovornosti svih članova Nacionalnog odbora za konačni ishod baš zato što na svakom glasu visi tako važna odluka. Ali konsenzus naravno treba znati i graditi i treba znati i održavati. I zato je silno važno da vodimo rasprave naravno o različitim viđenjima i uloge i mogućnosti onoga što bi u tom procesu mogli napraviti i što bi Nacionalni odbor mogao napraviti, gdje su mu poteškoće ili pogreške ili nedostaci, a gdje su mu prednosti. Ali dovodimo tu raspravu iz pozicije i međusobnog uvažavanja i pa možda katkad i zanemarivanja forme u kojoj se netko kaže koja može biti i žešća, a koncentracijom na sadržaj. Ovaj konsenzus je temelj za svaki budući eventualni konsenzus u Hrvatskoj kad ovaj sastav više neće sjediti u Parlamentu i kad će mnogi ljudi koji će doći poslije nas raditi taj posao. Ali je temelj za upotrebu konsenzusa u hrvatskoj političkoj praksi. I uz to što radimo jedan od najvažnijih poslova uopće a to je približavanje Hrvatske Europskoj uniji radimo i sa stanovišta oblika političke djelatnosti ili oblika političkog rada radimo jedan potpuno novi posao. To je funkcioniranje i, odnosno izgradnja i održavanje političkog konsenzusa koji je do sada naprosto bio na djelu i uprkos žestokim raspravama pa i modificiranju stajališta i vidjet ćete ako pročitate izvješće, modificiranja stajališta. Dakle na Nacionalnom odboru neka stajališta su promijenjena u odnosu na ono kako su ušla u Nacionalni odbor. To je prihvaćeno i to je usvojeno. Može biti da je moglo biti i žešće što se promjena tiče. Što se rasprava tiče teško da si mogu zamisliti da je bilo, da bi moglo biti žešće, ali u svakom slučaju postojao je taj osjećaj uzajamne odgovornosti i tu apsolutno svim kolegicama i kolegama koji su članice i članovi Nacionalnog odbora zaista odajem priznanje i zahvaljujem se na načinu koji su tom poslu pristupili. Druga je stvar pitanje konsenzusa oko reformi. Bilo bi krasno kad bi mi mogli postići konsenzus oko reformi. Ali nije logično. Nije na neki način niti za očekivati jer reforme su politike. Mi usklađujemo naravno naše zakonodavstvo i institucionalnu infrastrukturu sa europskim standardima. Ali Europska komisija ili Europska unija ne propisuju recimo ono što je govorio kolega Kajin, ne propisuju kako će se postići tržišna efikasnost efikasnost i uspješnost brodogradilišta. Oni samo kažu mičite van subvencije i učinite brodogradilišta tržišno konkurentnima. Politika je Hrvatske, a naravno hrvatske Vlade. Mislim da se svi slažemo oko toga kako voditi politiku ne bi imali više stranaka i ne bi oni pili u poziciji, a mi u opoziciji u ovom trenutku. Dakle, politike naprosto definira Vlada i za njih snosi odgovornost Vlada. Mi ne možemo postići konsenzus oko svih politika jer se ne slažemo, naprosto se ne slažemo oko svih politika i tu se međusobno kritiziramo i kritizirat ćemo se. Ali ono oko čega imamo konsenzus je napredovanje na tom putu. Oko politika sigurno nemamo konsenzus i mislim da je iluzorno očekivati da ćemo ga postići. Mislim da sam u onome što sam rekla uvodno nisam spomenula da je u prvom kvartalu, odnosno prvom tromjesečju smo kasnili sa prilagodbom zakonodavstva, a to je mislim da u ime SDP-a isto spomenuto. U drugom tromjesečju smo taj tempo dostigli. Dakle, imali smo planiranih 80 zakona za prvu polovicu godine uskladiti, a od toga smo 72 uskladili, dakle donijeli a 9 je bilo u tom trenutku u nekoj fazi procedure. Dakle, prvo, drugo čitanje ili se još nisu izglasali ili nešto od toga. Još samo što se tiče primjedbe kolege Kajina iz IDS-a u vezi Uljanika. Dakle, privatizacija ili privatizacija je politika Vlade. Restrukturiranje brodogradilišta da bi bili tržišno efikasni je sastavni dio poglavlja. Dva poglavlja još nisu bila na Nacionalnom odboru. Dakle, pregovaračka stajališta. To je tržišno natjecanje i pravosuđe pravosuđe i temeljna prava. Brodogradilišta su dio ovog programa, odnosno pregovaračkog stajališta. Dakle, mjerilo za otvaranje pregovora u poglavlju tržišno natjecanje. O tome još nismo raspravljali

primjer koji je naveo je recimo jedan primjer funkcioniranja Nacionalnog odbora gdje se krenulo od teze da je nemoguće mijenjati onu podjelu Hrvatske u tri regije, a na kraju je u pregovaračko stajalište ušao stav Hrvatske rezerva, odnosno stav da se do 2013. temeljem popisa stanovništva i eventualnih promjena u broju stanovništva u pojedinim dijelovima Hrvatske ta regionalna podjela može promijeniti. Dakle, može revidirati u odnosu na ono što smo poslali. Evo hvala vam lijepo. **Bebić, Luka Ja predlažem da saslušamo u ime Kluba SDSS-a gospodina zastupnika Milorada Pupovca, pa bi onda prekinuli i nastavili u 15,00 sati. Izvolite gospodine Pupovac.

je osnovan zato da bismo izbjegli da nam u tom razdoblju 2004., 2005. velike otvorene političke teme ne blokiraju brz proces dobivanja statusa kandidata. I taj konsenzus je dobro funkcionirao. I te velike teme kao što je na primjer suradnja sa Haagom doista nisu predstavljale prepreku i neke velike političke stranke u opoziciji, pa i manje u opoziciji su značajno doprinijele tome da takva pitanja kao i neka druga ne predstavljaju zapreku našem približavanju, odnosno našem dobivanju statusa članstva. Od mandata ove koalicijske Vlade Nacionalni odbor u svom novom sastavu je dobio drugačije karakteristike. On je dobio i na brzini i dobio je na novoj kvaliteti. Broj sastanaka koje Nacionalni odbor održava to se iz ovog izvještaja može vidjeti, broj rasprava i načina na koji se u njima sudjeluje svjedoči o povećanoj brzini, o efikasnijem praćenju rada pregovaračkog procesa s jedne strane i s druge strane o većoj osposobljenosti kako onih koji dolaze pred Nacionalni odbor tako i naših članova Nacionalnog odbora. Svijest o tome da svatko od nas svojim stajalištem netko tko zagovara interese seljaštva ili netko tko zagovara interese reforme pravosuđa ili bilo čega trećega može ili ubrzati ili usporiti pregovarački proces stavlja doista veliku odgovornost pred ovaj Nacionalni odbor. Osim toga, predsjednica Nacionalnog odbora gospođa Pusić je unijela još jednu kvalitetu, a to je što ga ona kao predsjednica odbora u svojim kontaktima sa srodnim političkim strankama, ali istovremeno i sa ljudima iz Europske komisije zadužen za pregovarački proces i za nove članice kao što je Hrvatska je zapravo pojačala ulogu Nacionalnog odbora i u toj dimenziji. Ono što mi se čini gdje mi i to zapravo otvara prostor da je susrećući se sa novim problemima Nacionalni odbor zapravo dobio neku vrstu novog identiteta, pa se može slobodno reći da dobiva i neku vrstu novih zadaća koje u svojoj osnovnoj zamisli početnoj onako kako smo ga definirali Poslovnikom o Nacionalnom odboru i o radu Nacionalnog odbora zapravo nije imao. I ako mi dozvolite ja ću ovdje neke istaći koje već zapravo su postale sastavni dio rada Nacionalnog odbora, a i neke koje još nisu efektivno, ali će morati biti po prirodi stvari ukoliko taj odbor želi nastaviti i ovom vrstom dinamike i ovom vrstom kvalitete. Prvo, ono što je sasvim sigurno treća dimenzija, o dvjema je govorio potpredsjednik Friščić, a to je inkluzija javnosti u pregovarački proces, uključivanje javnosti u pregovarački proces. Organiziranje okruglih stolova kao jedan način i jedan mehanizma, barem za dio stručne i zainteresirane javnosti ili političke, ako je riječ o jedinicama lokalne samouprave ili civilnog društva je sasvim sigurno neizbježan, nužan i treba ga pospješiti, treba ga održavati i treba ga učiniti efikasnijim, naravno u dogovoru sa predstavnicima Vlade i sa predstavnicima pregovaračkoga tima. To je iznimno važno zato što zamor koji se dogodio u Uniji kada je u pitanju proširenje može se dogoditi i kod nas. Da se to ne bi dogodilo, da se pregovarački tim i politika koja vodi prema cijeli pregovarački proces ne bi otuđila od javnosti i od onoga što je zapravo društveni interes, neophodno je da postoji taj važan kanal kojim se osigurava uključenost javnosti u pregovarački proces. To nije samo informiranje kolegice i kolege. To je zapravo osposobljavanje velikoga broja ljudi jer ti ljudi kad dođu na okrugle stolove, oni se trebaju pripremiti za to. Oni se trebaju osposobiti za rasprave i istovremeno predstaviti ono što su njihovi interesi na različitim razinama i njihove perspektive. S treće strane to donosi jednu novu dimenziju, a to je vještina razgovaranja i pregovaranja o različitim pitanjima koje imamo. Koje mi na žalost nemamo dovoljno. Nemamo dovoljno ni u Saboru, a kamo li u različitim drugim aspektima. I zato su ti okrugli stolovi važan instrument kojim se postiže u najširem smislu te riječi uključivanje javnosti, ali i ovi specifični ciljevi. Drugi elementi o kojima je govorila predsjednica Nacionalnog odbora sada je pitanje praćenja procesa reformi. Ranije je bilo čak i odupiranja od strane Vlade o tome da bi Nacionalni odbor mogao pratiti proces reformi jer što Nacionalni odbor ima s tim. Naravno da ima. Naravno da ima. Ako mi usvajamo akcijske planove za reformu pravosuđa, za borbu protiv korupcije, za reformu javne uprave, za inkluziju manjina ili slično, pa nećemo samo stati valjda na papiru. S time posao ne završava. Nego akcijski plan treba pretvoriti u akaciju, a za tu akciju Nacionalni odbor treba dobiti adekvatnu obavijest o tome kako se provodi i naravno može reći nešto u tom smislu u kom je ovdje bilo već riječi i praćenje pojedinih segmenata reformi, posebno kad je u pitanju poglavlje 23. Pravosuđe i vladavina prava biti će od velike važnosti za uvjerljivost našega pristupa prema komisiji i prema Europskoj uniji u cijelosti. I ukoliko članovi Nacionalnog odbora i Nacionalni odbor u cijelosti kaže jeste, mi smo ti koji jamčimo da se reformski procesi provode kako valja, sasvim je jasno da će onda i poruke Vlade i pregovaračkog tima biti uvjerljivije, a ako toga nema, nema nikakve sumnje da poruke Vlade i pregovaračkog tima neće imati tu potrebnu uvjerljivost. Treća stvar koja mi se čini da će se ovaj Nacionalni odbor trebati posebno posvetiti pažnju je pitanje fondova, pretpristupnih fondova i strukturalnih fondova. Ne zato da preuzme posao od onih kojima je to prioritetan posao, nego da im pomogne da se tom poslu posvete više i da vidimo gdje nam zapravo treba više ljudi i sposobnijih ljudi nego što ih imamo. I gdje nam je širenje informacija o tome važno i neophodno kako bismo povećali kapacitete, iskoristivost i pretpristupnih fondova. Jučer smo govorili o osiguranju osiguranju sredstava i zaštiti depozita, ali morati ćemo razgovarati u ovom Saboru i o tome koliko naših jedinica lokalne samouprave, koliko lokalnih zadruga u pojedinim sredinama ili pojedinih privrednih subjekata imaju kapaciteta da se pojave na neke natječaje ako nema iza toga pomoći države, ako nema osmišljenog koncepta kako ćemo im pomagati. U velikom broju slučajeva nema. Govorim to zato što se i sam bavim jednim segmentom revitalizacije područja i znam da recimo sada dvadesetak zadruga, da bi moglo uopće dobiti sredstva iz programa koji je naš i uz pomoć Svjetske banke, zapravo mora imati određene garancije, a od kuda garancija onima koji zapravo trebaju pomoć da bi uopće mogli stati na noge. Prema tome, moramo početi razmišljati kako ćemo mi pojačati svoje kapacitete i Nacionalni odbor nema nikakve sumnje može pomoći da se ta politika definira. I treća stvar, o njoj je predsjednica odbora govorila na neki način, odnosno spominjala, a to je pitanje regije se povezuje na priču o fondovima zato što je dobar dio fondova povezan sa prekograničnom suradnjom. Mi smo zemlja sa dugačkom granicom i naše mogućnosti, i sa brojnim susjedima u tom pogledu. I naše mogućnosti u tom smislu su velike. Međutim, istovremeno stanje u regiji, političko stanje u regiji, posebno u nekim susjednim zemljama kao što je na primjer Bosna i Hercegovina može ozbiljno usporiti naš put prema Uniji. Zamor koji postoji od procesa proširenja u samoj Uniji ukoliko se bude kriza financijska koja postoji i koja se manifestira na različite načine, povećati će nespremnost birača, politika pa i vlada članica Europske unije za entuzijazam i za dinamiku oko proširenja. Mi moramo svojim, po mojem mišljenju, to je moje razmišljanje kao člana ovoga Sabora i kao člana ovoga odbora, mi moramo promjenom politike u odnosu prema susjednim zemljama i njih prema nama pojačati kredibilnost zajedničkih napora, a ovaj Nacionalni odbor načinom na koji je do sada radio, načinom na koji sada radi može biti dobar primjer mnogim zemljama kako bi one mogle ustrojiti svoje mehanizme za pregovarački proces. Eto, ja bih na kraju rekao da će klub SDSS-a sigurno podržati izvješće o radu Nacionalnog odbora i sasvim sigurno da će i zastupnici drugih nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru podržati ukupno nastojanje Nacionalnoga odbora da zadrži ovu vrstu dinamike rada, ali istovremeno i da proširi i poveća kvalitetu i opseg svoga rada. Hvala Izvolite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepo predsjedniče. Samo kratko, nekoliko komentara. Iznimno cijenim vrlo konstruktivan pristup gospodina Pupovca, dijelim u velikoj mjeri i njegova razmišljanja i želim mu reći oko četiri područja koja je spomenuo kojima se po njegovom mišljenju treba baviti Nacionali odbor. Želim mu reći da u okviru Vlade, u okviru mojeg ministarstva intenzivno razmišljamo i radimo na koncepciji kako pojačati komunikaciju Europske unije našim građanima, kako im što bolje objasniti i informirati ih o tom procesu, to ne činimo zato da bismo ih informirali o brojkama nego to činimo zato što čvrsto vjerujemo da je proces ulaska Hrvatske u Europsku uniju svedruštveni proces. On nije pitanje samo politike, on nije pitanje samo nas koji sjedimo ovdje i naših stranaka već je to proces koji prožima hrvatsko društvo u cjelini i iznimno nam je važno da građani u tom procesu sudjeluju. Što se tiče regija prekogranične suradnje postoji čitav niz projekata, postoje velika sredstva koja Europska unija namjenjuje upravo takvim oblicima suradnje i želim vas izvijestiti da novi državni tajnik Božinović koji je od 1.10. preuzeo svoju dužnost, ima dva posebna zadatka, a to je upravo uključivanje javnosti u proces približavanja u proces ulaska Hrvatske u Europsku uniju, tumačenje Europske unije, ali isto tako želimo da gospodin Božinović što više sudjeluje i kreira ustvari ovu politiku prekogranične suradnje, da tražimo projekte koji su financijski isplativi i za Hrvatsku, ali i za druge susjedne zemlje i na taj način želimo dodatno pojačati ulogu koju Hrvatska u ovome trenutku ima u regiji, a Hrvatska je predvodnik ove regije, Hrvatska je daleko najviše odmakla kada su u pitanju integracije i u NATO savez i u Europsku uniju i s takvom politikom želimo nastaviti. Posebno se slažem sa onim što ste govorili oko situacije u Bosni i Hercegovini koja sve samo nije dobra i Hrvatska tu mora dati puni doprinos stabilizaciji stanja u toj zemlji na poznatim načelima, a to su poštivanje teritorijalnog suvereniteta i integriteta Bosne i Hercegovine i očuvanje jednakopravnosti i ravnopravnosti sva tri konstitutivna naroda Hrvatska će s takvom politikom nastaviti. I sve one koji rade kontra takve politike hrvatska Vlada će prozivati i smatra takvu politiku neprihvatljivom. Ali isto tako moramo voditi računa da da politikom koja ukazuje na probleme koji postoje u Bosni i Hercegovini ne dovedemo do toga da ta situacija bude još i gora. Vrlo blisko koordiniramo svoje pozicije, svoja stajališta sa zemljama članicama. Mislim da smo ih u ovom 9-mjesečnom razdoblju kako funkcionira u drugom mandatu Vlada premijera Sanadera, da smo uspjeli iskomunicirati Međunarodnoj zajednici i hrvatske pozicije kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, ali isto tako i ponovo skrenuti pozornost Međunarodne zajednice na Bosnu i Hercegovinu. Jer ima tendencija i molim vas da to isto tako bude registrirano, ima tendencija i unutar Europske unije i izvan toga, koje smatraju da se u Bosni i Hercegovini više, da Međunarodna zajednica ne treba biti više prisutna kroz ured međunarodnog predstavnika koja smatra da ne treba toliko pažnje posvećivati Bosni i Hercegovini i da su tamo procesi unutarnje stabilizacije završeni. Oni nisu završeni, fokus Međunarodne zajednice ponovo treba biti vraćen na Bosnu i Hercegovinu, a Hrvatska će sa svoje strane učiniti sve da potvrdi da je naša pozicija prema toj zemlji konstruktivna i da se vodi onim načelima o kojima sam govorio. Evo, toliko. Hvala. Hvala lijepa. Sada ćemo prekinuti sjednicu i nastaviti u 15,15 sati. Još ima jedan klub, SDSSB-a gospodin Boro Grubišić, potom gospodin … i tako redom. Hvala.